у зв’язку як вам відомо, ми втратили нашого колегу Петра Михайловича Ваната, поховання якого якраз відбувається сьогодні і Голова Верховної Ради України бере участь у похованні, тому він не зможе сьогодні брати участь у пленарному засіданні парламенту. Ще хочу оголосити, що сьогодні день народження народного депутата Антона Юрійовича Геращенка. Прошу привітати народного депутата. А також прошу привітати членів уряду України, які сьогодні беруть участь у нашому засіданні.

Відповідно до статті 229 Регламенту Верховної Ради України ми маємо "годину запитань до Уряду". І я запрошую до першої доповіді віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України пана Геннадія Зубка. Регламент до 15 хвилин. Прошу. Шановний віце-спікер, шановні народні депутати, шановні колеги! Дуже багато запитань поступало від всіх українців, від народних депутатів з приводу ситуації, яка була в Авдіївці що саме відбулося, яким чином, так сказати, було розгортання подій і яким чином зараз складається ситуація взагалі в Авдіївці для того, щоби забезпечити роботу всіх систем життєзабезпечення, а також відновлення життя простих українців в цьому місті. Я би хотів би нагадати яким чином розгорталися події і просив би трохи уваги з точки зору того, щоб ми проаналізували разом з вами, що саме відбувалося за той тиждень в Україні. Безпосередньо загострення військової ситуації ще відбувалося раніше, на протязі січня, але з 29 січня відбулося загострення атак терористів, військ окупаційних за підтримкою російських військ на позиції Збройних Сил України. Саме 29 січня почалася масштабна операція. І я хотів би ще раз окремо подякувати нашим військовим 72-й механізованій бригаді, якій стійко стримали першу атаку, першу навалу практично окупантів. 30 січня безпосередньо відбулася ситуація, коли була перебита остання нитка енергопостачання і місто Авдіївка залишилося без, не тільки не тільки електроенергії, а у зв'язку з тим, що електроенергію було запитано у системи водопостачання і водовідведення, газопостачання, а також теплопостачання, практично залишилися без таких таких речей, як, взагалі, виживання і можливості надання послуг для населення. Хотів би зазначити, що саме в цей час була дуже низька температура, близько мінус 17 градусів морозу, і це все ставило під загрозу практично не тільки життєдіяльність міста, не тільки життєдіяльність коксохімічного заводу, а взагалі існування людей в місті Авдіївці. Безпосередньо 30 числа під час того, як ми отримали інформацію, Президент України, перервавши свій візит до Німеччини, прийняв низку необхідних рішень, які стосуються, в першу чергу міжнародної діяльності, а також координації як Верховний головнокомандувач Збройних Сил України, які відстоювали ці позиції саме на рубежі промзони в Авдіївці. На наступний день, 31 січня, о восьмій ранку було зібрано Штаб з надзвичайних ситуацій, а також техногенних катастроф, де були прийняті попередні рішення по організації всіх сил і засобів, які стосуються не тільки рішень на центральному рівні і організації робот, від Державної служби служби надзвичайних ситуацій, від Національної поліції, Національної гвардії, комунальних служб, рятувальних служб, а також і практично всіх місцевих органів влади, які були задіяні в координації і відпрацюванні кризової ситуації саме в місті Авдіївці. Буквально в цей же день 31 січня Прем'єр-міністр разом з урядовою делегацією прибув на місто в Авдіївку і разом під його керуванням була проведена нарада, на якій було відпрацьовано всі можливі сценарії, які могли би, так сказать, працювати в тому чи іншому випадку. Скажу відверто, що кризові сценарії розглядалися різні, починаючи від повної евакуації, до взагалі втримання ситуації по системам життєзабезпечення і можливості знаходження людей в місті Авдіївці. Безпосередньо я би хотів сказати, що вже 31 січня за рахунок аварійно-відновлювальних робіт, за рахунок прийнятих антикризових рішень було запущено циркуляційні наноси і практично була можливість забезпечити місто теплом з коксохімічного заводу і це дало нам можливість дати температуру енергоносія до 35 градусів, яка забезпечила практично в квартирах мешканців Авдіївки, в багатоповерховому секторі до 15-16 градусів тепла. Ситуація була кризова, чому? Тому що ми в кожен час очікували те, що практично зможе відбутися режим тиші і зможуть відбутися відновлювальні роботи для того, щоб взагалі відновити енергопостачання. Але ситуація не покращувалась з точки зору режиму тиші, а навпаки погіршувалась. І в принципі ситуація, яка дала такий вплив і таке серйозне загострення з енергопостачанням до 165 будинків мешканців, до індивідуальних помешкань і впливало взагалі на життєзабезпечення міста, була кризовою на протязі тижні. Я би хотів зазначити, що безпосередньо в цей складний час було залучена велика кількість людей, які працювали з Державної служби надзвичайних ситуацій, які працювали з Національною гвардією, які працювали разом з комунальними службами для того, щоб забезпечити мінімальний тиск і температуру теплоносія до 50 градусів, що нам дало можливість підняти температуру в помешканнях до 15-18 градусів. Таким чином було не допущено переохолодження і надано допомогу населенню, було розгорнуті практично містечка, які надавали допомогу безпосередньо мешканцям міста Авдіївки, які були там забезпечені не тільки гарячою їжею, питною водою, а й практично тими речами, тими речами, які були першої необхідності, починаючи з продуктів харчування і закінчуючи, взагалі, товарами, які дають особисту гігієну. Також у пункті забезпечення працювали соціальні служби, працювали психологи, які допомагали практично скоординувати цю роботу. Для того, щоб уявити масштаб практично щоденно надавалася допомога 4 тисячам мешканцям Авдіївки. Я би хотів тут подякувати, крім того, що було організовано практично і центральною і місцевою владою всі організаційні заходи, я би хотів подякувати ще і мешканцям Авдіївки, і подякувати безпосередньо волонтерським організаціям, які долучилися до такої активної допомоги. Також хотів би подякувати і народним депутатам, які особисто прибували в місто Авдіївку, фракціям Верховної Ради, які організували безпосередньо постачання гуманітарної допомоги. були ті, хто і займалися в принципі піаром. Але і були ті, хто і займалися безпосередньо наданням допомоги і безпосередньо тим, щоб не тільки доставити гуманітарну допомогу, а ще й допомогти організувати її роздачу, допомогти людям, які потребували такої допомоги. Я би хотів навести декілька таких прикладів з того, яка ситуація відбувалася в Авдіївці під час безпосередньо цього тижня. Ви знаєте, коли Прем'єр-міністр прибув до Авдіївки, коли ми разом з ним після наради пройшли по місту і дійшли практично до наметового містечка, де працювали служби ДСНС, зустрічаючи людей безпосередньо українців, які не виключаюсь, які, працюючи в подальшому на коксохімічному заводі, говорили тільки про одне: про зупинення вогню, про можливість працювати, про можливість відновлення енергопостачання і за турботу за тих дітей, яких вони залишають удома, коли вони йдуть безпосередньо на роботу. Ви знаєте, такий взагалі підхід, такий патріотизм, знаєте, от енергія внутрішня мешканців Авдіївки вона давала впевненість в тому, що безпосередньо ми втримуємо ситуацію і ми зробимо так, щоби відновити абсолютно всі системи енергопостачання. На наступний день, буквально, по рішенню штабу, по по рекомендації, по рішенню Прем'єр-міністра був відновлений вже навчальний процес в одній із шкіл Авдіївки для того, щоб дати можливість залучити дітей до не тільки навчального процесу, а й до того, щоб був за ними нагляд, для того, щоб в небезковій ситуації давати можливість батькам відчувати, що їх діти в безпеці. Чому я так кажу? Тому що потрібно просто уявити ситуацію, коли місто живе, місто працює, місто бореться за своє, так сказать, виживання. З іншого боку поряд, буквально, за кілометр, за півтора кілометри від центру міста відбуваються бойові події, і, практично, наші військові 72 бригади стримують натиск би хотів просто сказати декілька цифр, саме що відбувалося. Якщо перші дні з 29 січня відбувалося 400-800-1000 обстрілів у день, за останній день, за останні три дні обстрілу промзони Авдіївки і безпосередньо міста, то це було 3,5 тисячі обстрілів. Зрозумійте дуже просту річ: 3,5 тисячі обстрілів, це 10 тисяч тонн металу, який, практично, опустився на голову наших військових. Це саме та взагалі дія наший військових, яка своїм патріотизмом, своєю налаштованістю зробила неможливим захват міста. А саме із такою метою загострення ситуації. Паніка серед людей. Не дати можливості існуванню міста була основна мета наступу окупаційних військ. Чому я так кажу? Тому що безпосередньо, коли ми кожен день чекали до відновлення режиму тиші для того, щоб провести відновлювальні роботи, крім того ці роботи не могли бути проведені, тому що постійно ремонтні бригади, які виходили кожного ранку на позиції для того, щоб почати ці ремонтні роботи, вони були обстріляні. Безпосередньо 1 лютого був обстріляний центр міста, де була обстріляна друга школа, було обстріляне наметове містечко і де загинув працівник ДСНС і мирна мешканка Авдіївки. Я би хотів би сказати, що це була дуже гостра ситуація і вона була втримана завдяки мешканцям Авдіївки, завдяки діям Президента на зовнішньоекономічному полі, полі, на координації військових сил урядом, народними депутатами, парламентами всіх країн, тому що ми отримали дуже багато і багато позицій від ПАРЄ, від ООН, від Ради Європи, від урядів інших країн, які заявили про стримання вогню і припинення вогню саме в місті Авдіївці. І ще раз хотів би зазначити, що безпосередньо ті дії, які були підготовлені боку уряду, з боку ДСНС, з точки зору, і 180 автобусів, і трьох потягів, і можливості одночасної евакуації людей в кількості 12 тисяч осіб. Слава Богу, вони нам не прийшли, так сказати, до потреби. Хотів би ще раз зазначити, що саме безпосередня координація всіх і урядовців, і місцевих адміністрацій, і волонтерів, і народних депутатів, і громадянського суспільства дало можливість стримати ситуацію. Безпосередньо після того, як було відновлено енергопостачання, тут я би хотів би окремо подякувати Павлу Івановичу Жебрівському, який особисто очолив колонну ремонту в останній день для того, щоби провести ремонтні роботи і відновити енергопостачання, енергопостачання, а також місія ОБСЄ, яка безпосередньо знаходилася в місті ремонту і не давала можливості знову обстріляти місце ремонту. Було знайдено можливості для того, щоб відновити не тільки енергопостачання, а й відновити резервну лінію входу до міста Авдіївка. Саме завдяки цим діям була зупинена практично та кризова ситуація, яка існувала практично тиждень в місті. З іншого боку, я хотів би подякувати всім місцевим адміністраціям, які долучилися до постачання будівельних матеріалів до міста Авдіївка для відновлювальних робіт. Саме безпосередньо Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Черкаська, Запорізька, Житомирська і інші області поставили будівельні матеріали по тих запитах, які надавала місцева адміністрація. Тому що безпосередньо, крім багатоповерхових будинків, в які безпосередньо влучили 1 лютого снаряди від окупаційних військ з неконтрольованої території, також саме біля 28-ми індивідуальних будинків, а потім ще до 50-ти ця кількість дійшла будинків, які були пошкоджені і на яких зараз проводяться відновлювальні роботи, і більше ніж 50 відсотків було зараз будинків відновлено з точки зору вікон, з точки зору даху. Що б я хотів ще додатково зазначити. Що ця ситуація була дуже непроста, але вона була на щогодинному контролі Президента України, під безпосереднім керівництвом Прем'єр-міністра, а також всіх урядовців, які були залучені до подолання цієї ситуації. Я би хотів подякувати в першу чергу всім нашим рятувальникам, які працювали безпосередньо я хотів би подякувати всім місцевим адміністраціям, які долучилися до цього питання, безпосередньо Донецькій військово-цивільній адміністрації, комунальним службам, які працювали на місці, освітянам, які організували процес практично навчальний під час такого загострення, лікарям, які працювали на місці, а також тим, хто зараз відновлює практично життя в місті Авдіївці. Хотів би повідомити, що сьогодні в місті Авдіївка повністю відновлено в штатному режимі теплопостачання, енергопостачання, газопостачання, водопостачання і водовідведення. В 5-ти із 7 школах відновлено навчальний процес. І це під час того, що практично бойові дії в промзоні не припиняються. Я би хотів просто зазначити і ще раз сказати нашим українцям, нашим народним депутатам…

завдяки спільним зусиллям ця ситуація, яка була загострена, вона була зупинена. Але, з іншого боку, я хотів би ще раз подякувати народним депутатам за те, що вони вчора, проголосувавши децентралізаційні закони, дали можливість показати українцям маршрутну карту по проведенню реформ. процентів українців сьогодні є єврооптимістами, які хочу рухатися до Європи, які хочуть демократичних принципів управління і які хочуть впровадження реформ. Я хотів би сказати, що 95 відсотків українців, які сьогодні живуть в Авдіївці, вірять в мир і вірять в ті зміни, які відбудуться в державі, тому що безпосередньо 95 відсотків мешканців Авдіївки залишалися на місці скористалися можливістю бути евакуйованим. Я би хотів би, що той час, ми розуміли, який виграється сьогодні нашими військовими на сході, він дається для можливості проведення реформ. І тому я ще раз хотів би подякувати народним депутатам за вчорашнє потужне голосування по законам, які дають можливість змінити систему управління в державі. В той же час я хотів би, в першу чергу, сказати декілька слів всім нам, українцям, народним депутатам, головам об'єднаних територіальних громад, місцевому самоврядуванню, уряду, що в кожного є своє місце в історії і в тій тій маршрутній карті реформ, які ми проводимо разом. Ви знаєте, є дуже хороше прислів'я, що знати шлях і пройти шлях – це абсолютно дві різні речі. І я б хотів тут саме безпосередньо звернутися до українських засобів масової інформації, які також займають свою частку в проведенні реформ, в комунікації з людьми для того, щоб нам всім допомогти впровадити ці реформи. Тому що для того, щоб пройти шлях, потрібно, в першу чергу, його знати. Я би хотів просто попросити, щоби наші медіа все-таки долучалися до висвітлення не тільки бійок в парламенті, не тільки хто зайшов в коаліцію, хто вийшов, а для того, щоби дати просту маршрутну карту, куди нам рухатися як Україні. Тому що вихід із дуже непростого становища він можливий тільки завдяки діям, діям, які продемонстрували єднання українців в Авдіївці, які продемонстрували єднання українців навколо реформ і які повинні продемонструвати наші спільні дії для того, щоб Україна була економічно незалежною, була демократичною європейською державою. Я вам дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, пане віце-прем'єре. І я запрошую до співдоповіді міністра енергетики та вугільної промисловості України пана Ігоря Насалика. Шановна Оксана Іванівна, шановні народні депутати, шановні члени уряду! Перш за все я хотів би вам сказати, що об'єднана енергосистема працює в штатному режимі і ми готові до будь-яких аномальних температур, які б не були в Україні. Якщо ви замітили, то немає запитань ні від народних депутатів, від засобів масової інформації, як функціонує об'єднана енергосистема і чи пройдемо ми осінньо-зимовий період. Цьому, звичайно, була величезна робота прикладена енергетиками нашої держави, які не тільки ввели в штатний режим нашу атомну промисловість, диверсифікували поставки ядерного палива і на сьогоднішній день атомна промисловість в нашій державі складає Починали ми в травні місяці з 47 відсотків. Що це дало? Це дало саме основне. Перше. Ми позбавили нашого східного сусіда основного впливу на нашу енергосистему, ми позбавили вентеля по газу і ми позбавили включателя електричної електричної енергії. Ми самодостатня держава в енергетичному плані. З другої сторони це дало результати економічні і з 1 січня оптова ринкова ціна електроенергії знизилась вперше за 25 років на 10 відсотків. З 1 березня ми ще її знижуємо на 5,7 В чому ж є проблема в об'єднаній енергосистемі? Я не можу сказати, що на сьогоднішній день об'єднана енергосистема незалежна від поставки антрациту в нашу державу. На жаль, так сталося, історично склалося і на контрольованій території антрацитова група не добувається. Звичайно уряд дивився і на цю проблему. І Міністерство енергетики на протязі 2016 і 2017 року ввело два проекти і вводить два проекти, які дають можливість замістити три з половиною мільйони тонн антрацитової групи вугілля в об'єднаній енергосистемі. Однак на сьогоднішній день блокування переходів, безперечно, викличе віялові відключення в нашій державі, і це стресова ситуація для об'єднаної енергосистеми. І з другої сторони, вдвічі підвищить ціну на вугілля. Чим ми керувалися по поставці вугілля із неконтрольованої зони територій? Нормативно-правові акти, які були прийняті ще в 2014 році, регламентували переміщення товарів і хочу саме наголосити – переміщення. Україна не має жодних кореспондентських рахунків між неконтрольованою зоною. Переміщення товарів антрацитової групи. Чим це пояснювалось? Пояснювалось двома речами. На території неконтрольованій залишилося 660 тисяч шахтарів. Оплата шахтарям за їх працю ведеться по тій же ціні, якій ведеться нашим шахтарям. Ця ціна на сьогоднішній день складає тисячу 730 гривень. Ціна "Роттердам плюс", про який ви говорите завжди, складає вдвічі більше. Як проходить оплата? Оплата проходить через карточки "Сбербанку", де оплачується заробітна плата шахтарям. Шановні друзі, я більше чим переконаний, що питання блокади – це питання політичного рішення. Ви повинні чітко сказати: територія НКТ – це територія України чи це територія не України. Ви повинні сказати: 60 тисяч, 60 тисяч шахтарів, які там працюють, – це є українці чи це є не українці. Ми повинні усвідомити, що повна блокада приведе до того, що шахтарі ці не отримають заробітну плату. І тоді – я хочу завершити – і тоді, і тоді, і тоді, якщо якщо ці шахтарі позбавлені форми існування через заробітну плату, піднімуть зброю і виступлять проти режиму, який там є, я перший, хто візьму автомат і приєднаюся до блокади. Але якщо ці шахтарі,

Тому питання прийняття – це прийняття політичного рішення, яке може прийняти тільки Верховна Рада України. Махновщини не повинно бути. Якщо ви приймете рішення повної блокади, то цю блокаду повинні проводити не добровольці, цю блокаду повинні проводити Служба безпеки України, армія і всі інші силові структури. Але ви повинні тоді і прийняти загальну на себе відповідальність. Якщо ці люди, позбавлені права на існування, 60 тисяч візьміть зброю і поповнять незаконні збройні формування – це кров, яка буде у нашій державі. У мене все. Дякую. Дякую. Запрошую до слова міністра аграрної політики та продовольства України пана Тараса Кутового. Регламент до 10 хвилин. Шановна Оксана Іванівна, шановні колеги! Разом з вами сумуємо з приводу втрати колеги. Вічна йому пам'ять. Сьогодні хотів би декілька фактів навести з приводу того, які у нас результати по року, і трошки дати інформації по програмам, які ми обговорюємо. По результатам 16-го року, ну, слава Богу, погода нам дуже допомогла, але хотів би всім аграріям подякувати, у нас рекордний урожай – 66 мільйонів тонн, із них експорту нам вдалося зробить 27,5 мільйонів тон. У структурі експорту України у порівнянні до попереднього року, у попередньому році АПК займало 37,5 відсотків, у цьому році по результатам 16-го року – 41,4 у структурі загальної зовнішньої торгівлі України. Тому сьогодні більше 40 відсотків у структурі – це аграрно-промисловий комплекс. Приріст по валовим зерновим і зернобобовим до попереднього року – більше 10 В цьому розрізі, звичайно, треба так само згадать і тваринництво, у нас, звичайно, зростання більше 6 відсотків по зерновим при цьому спостерігається падіння по тваринництву це негативна тенденція. І нам здається, що завдяки тій програмі, яку Верховна Рада підтримала по квазіакумуляції ПДВ, нам вдасться стримати, по-перше, падіння, а по-друге, наростити ті потужності, які у нас завжди природно органічно існували. Що стосується областей в розрізі успіхів, найкращі результати по врожайності має Вінницька область – центнера з гектара, потім – Черкаська, Полтавська, Сумська і Київська – 58. Хочу сказати, що суттєві зростання у нас відбулися, перш за все, за рахунок зростання продуктивності в сільському господарстві, а не за рахунок зростання посівних площ, що в принципі говорить про те, що всі ефективні технології, які є сьогодні в світі, вони присутні у нас сьогодні на ринку. І можна сказати, що Україна сьогодні уже є в лідерах, в тому числі світових, по рівню врожайності. Що стосується по культурам. По кукурудзі у нас 28 мільйонів тонн збору, це плюс майже 20 відсотків до попереднього року. По гречці, тут слід нагадати, що ми з вами неодноразово це питання обговорювали, міністерство брало на себе зобов'язання з аграріями відпрацювати механізми збільшення посівів, і таким чином нам вдалося майже на 40 відсотків урожай по гречці, що в принципі позитивно, як ми аналізували ситуацію, вплинуло на ці нові параметри і якраз медійно правильне висвітлення цього питання не дало такого стрімкого зростання по гречці, яким би воно могло бути. По цукру також дуже успішний рік: плюс 40 відсотків до попереднього року – 2 мільйони тонн виробництва, при цьому півмільйона тонн фактично вже відправлено на експорт. Це говорить про те, що якість нашої продукції в тому числі й зростає. По соняшнику рекордний показник за всі роки: відсотків – 13,6 мільйонів тонн. По сої так само рекордний показник: майже плюс 10 відсотків – 4,3 мільйона тонн. Тут треба зважити на те, що у нас дуже активно зараз розвиваються торгівельні відносини з Індією. Індія – один з найбільших споживачів зернобобових. тому, я думаю, що це є перспективний ринок, а населення Індії кожного року приростає приблизно на 20 мільйонів людей. Я думаю, що ця стратегічна взаємодія дасть нашим аграріям можливість по зернобобовим мати успішний і стабільний ринок збуту. І по цукровим бурякам, так само, зростання на це плюс майже 14 мільйонів тонн. Хочу сказати, що, звичайно, в цьому дуже велика робота, праця невтомна наших аграріїв, звичайно, погодні умови нам допомогли. Але в цьому році, ми сподіваємося, що, виходячи з тих погодних умов, які зараз є, очікуємо на ранню весну, ми також будемо мати гарні результати. Особливе питання – питання підтримки. Тут я хотів би подякувати всім народним депутатам, ми зробили надзвичайно з вами велику роботу і тут вам велика шана, і дяка за те, що ви підтримали цю ініціативу уряду, і в цьому році АПК отримає 5,75 і ця програма закріплена на 5 років. Тобто в Бюджетний кодекс ви внесли зміни, згідно якого наступні 5 років один відсоток від валового виробництва аграрної продукції буде направлятися на підтримку галузі. По цьому року, по його результатам, ми сподіваємося, що це вже буде більше 6 мільярдів гривень. Про що йдеться мова в контексті розподілу? Я, по-перше, хотів би сказати по порівняльним цифрам з попереднім роком. є питання із спеціальним режимом, він не працює вже в цьому році, але про це я скажу трішки пізніше. Але, якщо говорити про рівень підтримки, то, у порівнянні з попереднім роком, рівень підтримки зріс більше ніж у 15 разів. І я дуже сподіваюся, що ті програми, які ми з вами будемо реалізовувати, вони дадуть свій ефект. Що стосується програм? В програмах здешевлення кредитів 300 мільйонів, програма, ця програма, яка працює виключно через комерційні банки за запитами обласних адміністрацій, система абсолютно прозора, вона має позитивні відгуки від всіх аграріїв і, я думаю, що той успіх, який вона мала попередній рік, вона, так само, буде мати і в цьому році. Незначні кошти, але все рівно вони сьогодні присутні на підтримку хмелярства, садів, виноградників – 75 мільйонів, кредити фермерам – 65 мільйонів гривень, підтримка тваринництва – 170 мільйонів квазіакумуляція ПДВ – 4 мільярди гривень, це фактично та програма, яка йде у нас фактично на заміщення і на компенсацію по спецрежиму ПДВ. Здешевлення сільгосптехніки і ми домовилися, що це 10 відсотків від цього одного відсотку, який загалом направляється на підтримку в цьому році, це 550 мільйонів гривень. Тут треба зважити, що підтримка буде надаватися тільки підприємствам, які мають суттєвий рівень локалізації. На наступний Кабінет Міністрів ми вже доопрацьовуємо ту програму, яка повинна працювати, і ми би дуже хотіли і вважаємо, що ця підтримка допоможе нашим локальним виробникам українським підняти обсяги їхнього виробництва. Зважаючи на те, що цей механізм прописаний в цій п'ятирічній програмі і в наступному році це вже буде 15 відсотків, а в році за наступним 20 відсотків, ця стабільність дасть можливість підприємствам прогнозовано планувати їхні обсяги виробництва, мати стабільний збут. І мені здається, що той локомотив, який є у нас сьогодні в зернових повинен відповідним чином трансформуватися на успіхи у нашому сільськогосподарському і програми це 287 мільйонів, попередньо це програма пов'язані з погашенням тієї кредиторської заборгованості, яка сьогодні існує у АПК по попереднім програмам. Окремо хотів зупинитися на програмі квазіакумуляції, ми її таким чином називаємо, вона згідно рішення Верховної Ради дотацію, відповідно дотацію отримують виробники продукції тваринництва, виноградарства, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрового буряку. Загальна сума по цій програмі 4 мільярди гривень. Яким чином вона працює? Перше хочу сказати, що дана система працює в автоматичному режимі. Державна фіскальна служба подає реєстри платників, які сплатили відповідні відповідні учасники аграрного ринку, ті, які я згадав, це тваринництво і так далі, вони сплачують ПДВ, відповідним чином декларують цю суму ПДВ. Фіскальна служба формує списки сплаченого ПДВ у звітному періоді і передає ці списки в державне Казначейство. Міністерство АПК не має в контексті ні розподілу, ні пріоритетності до того ніякого відношення. І нам здається, що це той момент автоматичності, який повинен дати довіру до цього інструменту. І оскільки ми сподіваємося, що він принесе позитивні плоди, перший позитивний плід, який він може принести, це довіра аграріїв до цієї програми. Тому автоматичність цієї програми буде мати гарні наслідки. Крім того, я хотів би сказати, що рішенням уряду на зауваження і пропозицію народних депутатів, членів комітету, які були присутні на засіданні уряду, компенсація для птахівників обмежена до 50 відсотків від загального обсягу. Крім того, допомога розподіляється рівномірними частинами помісячно, тобто це дасть можливість, щоб вся підтримка була не вибрана великими гравцями, по-перше, в якомусь одному звітному періоді. По-друге, великі гравці будуть обмежені в цих обсягах. Це дає нам надію, що всі малі та середні виробники отримають компенсацію в повному обсязі. Як працює система? У випадку, якщо місячний обсяг дотацій більше або дорівнює очікуваним виплатам, то вони виплачуються у повному обсязі. Якщо вони, виплати аграріям, перевищують обсяг необхідної на даний момент підтримки, то є понижуючий коефіцієнт, але цей понижуючий коефіцієнт працює для всіх учасників ринку одночасно. Я вже сказав про той механізм, який на наступному слайді був відображений. Хотів би сказати, що згідно затверджених вами колеги, і вам ще раз за це дякую, програм, більше 15 тисяч товаровиробників отримують державну підтримку... Буде планово погашатися та кредиторська заборгованість попередніх років. І, до речі, наші аграрії насправді не сподівалися, що ці кроки будуть зроблені, Верховною Радою вони зроблені. програми підтримки покликані все-таки надати якісний поштовх до зростання валу продукції, але і перш за все, і для розвитку переробки і створення доданої вартості на територію України, те чого ми прагнемо. По зерновим, по валу ми вже лідери у світі. І нам сьогодні треба дивитися, не скільки валу ми робимо, а скільки прибутку ми генеруємо з цього валу? Скільки робочих місць ми створюємо в Україні, і який є ефект синергії від того, що ми маємо цю благодатну землю сьогодні в Україні. Колеги, хотів би вам і ще раз подякувати за підтримку тих ініціатив аграрного міністерства і уряду, які сьогодні були, сказать, що сьогодні на розгляді у Верховній Раді 11 законопроектів, запропонованих міністерством, і ми дуже просимо вашої підтримки у цих законодавчих ініціативах. Дуже вам дякую. І дякую за вашу складну і плідну працю. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Тепер ми маємо півгодини для запитань до членів Кабінету Міністрів. Шановні народні депутати, прошу приготуватися до того, щоби здійснити запис. Прошу провести запис для запитань.

Щось явно пороблено системі "Рада", але це вже таке. Прошу… запрошую до слова народного депутата Віктора Чумака.

Як народний депутат, який представляє гірські населені пункти, в першу чергу хочу зауважити, що проблема робочих міст сьогодні саме на цій території є однією з ключових. До останнього часу ще в радянські часи галуззю, яка підтримувала і створювала робочі місця, була галузь тваринництва. На жаль, внаслідок просто безсистемної і взагалі відсутності державної підтримки протягом останнього часу

під час підготовки порядку про використання цих коштів передбачити пряму дотацію для розвитку... ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 10 секунд. Завершуйте. Шановний Тарас Вікторович, я, під час підготовки порядку, прошу передбачити пряму дотацію для підтримки тваринництва в гірських населених пунктах. Дякую. Юрій Ігорович, дякую за ваше запитання. По-перше, хочу зважити, що дійсно шляхом дискусії, обговорення цього питання, по-перше, великим досягненням разом з вами є сьогодні, що ми цю програму повернули. І в рамках існуючої цієї програми, звичайно, ми звернемо увагу на розвиток фермерства в гірських районах. Я розумію, що мова йде про зовсім невеличкі ферми. І тому я думаю, що в нас буде достатньо ресурсу, щоб їх підтримати, їх не так багато і в кількості, і в кількості поголів'я, яке знаходиться в цих фермах. Я думаю, що в нас буде можливість їх підтримати. Тому дякую за ваше запитання. Разом з вами ми в тому числі це питання будемо відпрацьовувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Народного депутата Фельдмана немає в залі. Тому запрошую до слова народного депутата Бондара, "Народний фронт", прошу. Дякую. Бондар Михайло, 119-й виборчій округ. В мене питання до Ігоря Степановича. Ігор Степанович, не так багато є коштів, які виділяються на вугільну галузь. Цього року виділили 300 мільйонів на розробку нових лав. І коли я був присутній, коли ви... різні ДП представляли цю програму, я бачив, що, подаючи цю програму, дуже багато хто залишає ціни, тендерні ціни якраз. дуже велике прохання до вас, якраз, ну, як приклад був ДП "Львіввугілля", де чітко було встановлено нормальні існуючі ціни, а інші, наприклад, ДП,

Дякую, пане Михайло. Дякую вам за те, що ви завжди відстоювали шахтарів і в паливно-енергетичному комітеті і тими рішеннями, які ви прийняли до нового року, це якраз і дало можливість нам закрити повністю заборгованість перед шахтарями... ГОЛОВУЮЧИЙ. Слухайте... Що стосується вкладення коштів в лави і розвитку вугільної промисловості, то повинен сказати, що уряд безпрецедентно в цьому році підтримав програму розвитку вугільної промисловості – і виділив 1 мільярд гривень гарантій для модернізації шахт. Ми зробили пробний, 300 мільйонів, які ми взяли кредиту через ДВК, але ми пішли абсолютно іншим шляхом, яким йшло міністерство до цього. Ми запропонували громадським організаціям, представникам від депутатського корпусу проаналізувати результати цін ProZorro, які проводили шахти. Повинен сказати, що було дуже багато зауважень. І хочу подякувати цій групі, яка працювала при міністерстві, яка дала можливість скоротити витрати на нові лави. Хочу подякувати якраз "Львіввугіллю", який практично пройшов цю комісію без зауважень, і вже перші фінансові кошти виділені під ці програми. Непогано підготувалися "Ю-1", "Ю-3". Дуже багато зауважень є до "Селидіввугілля", і програма по "Селидіввугіллю" не буде фінансуватись до тих пір, поки робоча група не дасть підтвердження по результатах цієї роботи. А в основному повинен сказати, що я оптимістично дивлюсь на розвиток вугільної галузі. І ми поставили задачу збільшити видобуток українського вугілля практично на 60-80 відсотків. І я думаю, що зі спільною допомогою Верховної Ради ми це здійснимо. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Народний депутат Владислав Данілін. Прошу до слова.

Шановний Степан Іванович, я, чесно кажучи, не знаю в контексті останніх подій з "Укрзалізницею", кому задавати питання: чи Прем'єр-міністру, чи міністру інфраструктури. Але хочу, щоб ви почули проблему, яка є на Сумщині з транспортним сполученням з іншими регіонами України. Регіон, який межує з Російською Федерацією, де більше кордон, ніж навіть в Донецькій області, де мешкає майже 1 мільйон населення, більше 1 мільйона, не має сталого сполучення з Західною Україною і з Південною Україною. У нас навіть по станції "Конотоп" – один з найбільших вузлів залізничних, де півмільйона населення поруч живе, поїзд, який іде транзитом на Одесу, не бере пасажирів, він зупиняється, стоїть півгодини, але не бере пасажирів. Ми неодноразово зверталися до керівника "Укрзалізниці", ефекту нуль. Прошу… Хочу, щоб уряд звернув увагу на Сумщину, на ту дорогу, яка сполучає Київ і Суми, і на ті проблеми, які є в залізничному сполучені. Прошу. Хто буде відповідати? Міністр Омелян. Прошу. Щодо цього конкретного випадку. Хотів проінформувати, що ми також зі свого боку звертали увагу на необхідність покращення зв'язку Сумщини з іншими регіонами України. Окремі заходи вже були втілені в 16-му році по оптимізації руху пасажирських поїздів. Я сподіваюся, що після оновлення пасажирських вагонів, яке заплановано на цей рік, ми зможемо так само внести додаткові маршрути в вашому регіоні. Дякую. Дякую. Прошу ще одна хвилина віце-прем'єр-міністру Кубіву, щодо реформування і модернізації залізниці є затверджена за дорученням Прем'єр-міністра на засіданні уряду. Друге. Хочу сказати, що за останні 15 років оновлення проблематики вагонного складу, тягової сили, коли ми говоримо про шляхи сполучення, взагалі не проводилось. Для прикладу хочу сказати, що останній вагон по перевозу зернових в Україні був збудований в 1993 році і ми говоримо сьогодні про чітку програму і операційну програму дій модернізації залізниці в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Запрошую до слова народного депутата Ігоря Гузя, "Народний фронт". Доброго дня. Ігор Гузь, 19 виборчий округ, Волинь. Я до пана Кубіва, до пана Зубка і до пані Уляни Супрун. Степан Іванович, команда Президента забулася за Волинь. Петро Олексійович за два з половиною роки, скоро три ні разу не приїхав, Гройсман ні разу не приїхав. Я прошу, позавчора Кабмін виділив по 45 мільйонів на перинатальні центри для Чернівців, Львівщини. Дякуємо, молодці! Але волиняни депутати, отут шестеро звернулося, депутати обласної ради, міської: поможіть копійкою, Волинський обласний перинатальний центр – Я вас дуже прошу, ми маємо слабкого лобіста голову обласної адміністрації Гунчика, який нічого не може вибити для Волині. Міняйте його к чортовій матері! А вас прошу, зверніть увагу на Волинський перинатальний центр і приїжджайте, передайте Порошенку, Гройсману, на Волинь. Ми вас чекаємо. Дякую. Дякую. Прошу, хто буде відповідати? 10:51:10 КУБІВ С.І. Ви знаєте, питання взагалі реформування медицини, воно є чутливе, набагато більше, ніж попереднє запитання. Тому воно стосується життя і здоров'я людини. Це перше. Друге. Довгобуди, які будувалися під конкретні проекти, вони мали дуже довготерміновий часовий шлях реалізації. При зміні навіть політичних систем і депутатського корпусу як місцевого, обласного, і навіть Верховної Ради, вони переходили з п'ятирічок в п'ятирічки. Програма уряду наша сьогодні є чітко зорганізована на рівень до закінчення того чи іншого медичного закладу, виходячи з ефективності і лікування, включаючи модернізацію обладнання медичного. Друге. Я знаю, що Волинь, і ми говорили про Волинь, є включена для для вивчення і реалізації закінчення даного медичного проекту. Відносно другої частини питання, про яке ви говорили, це питання приїзду Прем’єр-міністра, я йому особисто передам. Відносно Президента, я теж від імені депутата передам дану просьбу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую… Будь ласка, ще 1 хвилина, віце-прем'єр Зубко. 10:52:40 ЗУБКО Г.Г. Шановні народні депутати, шановний Ігор Володимирович! Я думаю, що Волинь сьогодні є одним із ключових регіонів в Україні в першу чергу тому, що ми бачимо, що саме реформи децентралізації дає нові можливості для Волині. Я би хотів би, щоб ми трошки перейшли до питання вибити гроші із Києва на той чи інший проект до збільшення надходжень безпосередньо місцевому самоврядуванню, в бюджет розвитку. І ви знаєте, що безпосередньо сама Волинь показує сьогодні економічне зростання, в тому числі доходів як до місцевих, до обласного бюджету, так і інших напрямків. І тому я би хотів би, ще раз сказати, що важливо закінчення перинатального центру. Але дуже важлива саме та робота, якою ви спільно з медичними закладами, з працівниками медичної галузі займаєтесь безпосередньо на місці: створення госпітальних округів, визначення напрямку медичних закладів для того, щоб у нас був не тільки один перинатальний центр на Волині, а було декілька округів, де може бути надана як якісна первинна допомога, вторинному рівні і третинному ланках в медичній галузі. І дуже важливо, що безпосередньо після створення госпітальних округів ми зможемо залучити безпосередньо державне фінансування і фінансування наших міжнародних партнерів по проектах, які дають не тільки питання будинків, а ще й питання оснащення обладнанням, і саме головне – підготовці наших фахівців. Тому я думаю, що тут спільно потрібно рухатися до цих питань і саме спільно ми повинні вирішувати не тільки питання одного перинатального центру або, можливо, 5 госпітальних, 6, округів, які будуть повноцінно працювати на Волині. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Я прошу також членів уряду відповідати якомога лаконічніше, тому що є багато депутатів, які хочуть поставити запитання. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Ігоря Васюнника. Ігор Васюнник, Львів, "Народний фронт". Цього тижня уряд виділив кошти на фінансування Львівського перинатального центру і на реконструкцію святині Греко-Католицької Церкви – Собору Святого Юра. Тому я від себе особисто і від громадської ради "Святий Юр" хочу подякувати уряду і особисто Володимиру Гройману за це рішення, за те, що він дотримав слова. Хочу сказати. Що виділення коштів на реконструкцію пам'ятки ЮНЕСКО Собору Юра – це, напевно, чи не перший раз за всю незалежність України. Дякую за це рішення.

Шановні члени Кабінету Міністрів, у мене питання було від виборців з Харкова, але питання було до Володимира Борисовича, тому, напевно, Степан Іванович, я до вас це питання зверну. У мене на особистому прийомі був харків'янин Мельниченко Сергій Григорович і він поставив дуже серйозне запитання. У нас є проблема з виплатою заробітної плати з державного підприємства Харківське державне авіаційне виробниче підприємство. Мова йде про те, що на сьогоднішній день це підприємство в стадії ліквідації, але борги вже перевищили 53 мільйони і ще 133 – це борги перед Пенсійним фондом. Я прошу вас взяти на особистий контроль це питання, тому що зараз борги тільки збільшуються, і нам потрібно його вирішити, тому що мова йде про долі тисячі харків'ян. Дякую, Степане Івановичу. Це питання, шановний депутате, це питання є властиве не тільки для Харківщини, а для всіх підприємств державних, які мали специфікацію закритих тематик і військової галузі, вони були зорієнтовані на відповідно Російську Федерацію, де кооперація після розпаду Союзу ще довго тягнулася відповідно у незалежній Україні. Станом на сьогодні Міністерство економіки разом із Міністерством оборони чітко проаналізували ситуацію на кожному підприємстві такого типу. Є чітка програма дій з точки зору і модернізації, з точки зору і підняття якості, і переорієнтації ринків. І саме головне, що більше 3,5 тисячі підприємств, які сьогодні є в Україні, мають слабинку, яка називається збитковість і відсутність конкуренції продукції на ринку. З цією метою є прийнята чітка програма, програма перш за все підприємства, які орієнтовані на покращення покращення модернізації Збройних Сил України, вони мають окрему програму. Програма державних підприємств, які є ефективні і є чітка програма приватизації, тому що, на превеликий жаль, держава не є якісним власником управління продукції. І третя позиція: ці підприємства, які не є ефективні, збанкрутілі, а їх є більше тисячі, будуть відповідно прийняті інші юридичні рішення, аж до ліквідації. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Запрошую до слова народного депутата Руслана Сидоровича.

основна мотивація була – диверсифікація поставок вугілля і незалежність від АТО. Ви в одному з інтерв'ю сказали, що в зв’язку з поставкою з АТО, ми зекономили, держава а заробила генерація 15мільярдів, оскільки вона купила там дешевше, а ми всі, українці заплатили за це. Вчора ви в інтерв’ю сказали, що для того, щоби бути незалежним від поставок антрациту, треба мати політичну волю і можна це питання вирішити. Чия політична воля потрібна, щоби вирішити питання незалежності. І третє питання щодо шахтарів, наших українських шахтарів, які живуть на неконтрольованій території. Якщо вони не будуть діставати заробітну плату... 10 секунд, будь ласка, завершуйте. ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Вони самі як ви сказали: вийдуть і знесуть режим, який не дає їм можливість нормально працювати і цей режим називається "керівництво "ЛНР", "ДНР". Дякую.

На сьогоднішній день закладена ціна 1 тисячу 730 гривень, яка до речі і працює як для шах на контрольований території, так і оплата шахтарям на неконтрольованій території. Вся різниця в тому між не контрольованою і контрольованою територією, що українські шахтарі отримують дотації, а шахтарі, які працюють на не контрольованій території, отримують тільки заробітну плату. Щодо якраз різниці, яка б була, на сьогоднішній день по "Роттердаму плюс" ціна б складала 3 тисячі чи 3 тисячі 100, в залежності від поставок, чи це була б Південно-Африканська Республіка, чи це була б Австралія, чи це був би Китай. А ціна, яка діє на сьогоднішній день, складає 1 тисячу 730 гривень. Якщо ми повністю відмовимося від зони не контрольованої, ми повинні розуміти, що ціна на диверсифікацію вугілля буде складати 3 тисячі гривень. перемножити 9 мільйонів тонн вугілля, які необхідні антрацитової групи, на різницю у півтори тисячі, який складе визначену суму, про яку ви говорили. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Запрошую до слова народного депутата Олега Ляшка. Олег Ляшко, Радикальна партія. У мене запитання до міністра аграрної політики, шановного Тараса Кутового. Зараз ви прозвітували перед українцями і парламентом про те, що минулого року в Україні зібрано рекордний врожай зернових – 66 мільйонів тонн. Я думаю, що ця цифра зайвий раз підказує неспроможність аргументів про необхідність продажу землі, бо, мовляв, немає ефективного власника. Ці рекордні врожаї показують, що ми можемо господарювати на землі і збирати нормальні врожаї без необхідності її продажу. Але водночас в мене до вас запитання, що робить міністерство, що робить уряд для відновлення тваринництва в Україні? У нас падіння поголів'я великої рогатої худоби, вівць, кіз, овець і в нас вже м'ясо завозять із-за кордону і молоко, яке бодяжать хімію, називаючи молоком. Сьогодні ціна на молоко у селян з 5 гривень до 3,5 впала. Як сільській сім'ї прогодувати свою дитину при таких копійчаних цінах на молоко? Коли в селі буде корова нарешті? Дякую, Олег Валерійович, за високу оцінку роботи аграріїв в Україні. Ми, звичайно, докладаємо зараз, разом з вами, максимум зусиль для того, щоб ті явища, які є у тваринництві, були значно кращими. Для цього ми запровадили дві, разом з вами, два два механізми: перший – це квазіакумуляція ПДВ, мені здається, що перші споживачі цієї підтримки це тваринники і це допоможе в позитивній динаміці. Друге – це та програма підтримки 170 мільйонів по тваринництву, а там і в тому числі селекційна робота. Я думаю, що ці два існуючих вже напрямки однозначно допоможуть нам досягнути кращих результатів. А що стосується інших ініціатив, міністерство звичайно буде виходити з додатковими ініціативами і ми дуже сподіваємося, що за вашої підтримки ми їх реалізуємо. Я повністю підтримую вашу позицію в контексті того, що українські аграрії повністю в стані забезпечити внутрішній ринок і м'ясом, і молоком, і всім необхідним. І саме так воно повинно і бути. Дякую вам за запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Мисика. Немає. Тоді запрошую до слова народного депутата Сергія Євтушка. Прошу. Сергій Євтушок, Рівненщина, "Батьківщина". Я хочу звернутися, Степан Іванович Кубів, до вас як людини, яка має до економічного блоку питання. У законодавстві, яке регламентує статус територій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачені видатки для харчування дітей ІІІ категорії. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день відбувається певне свавілля, що окремими фірмами, які подаються на ці тендерні закупівлі, такі як "Час мрії", "Транслогістігруп", ТОВ "Ріко" блокується повністю закупівля і харчування дітей у школах. Я хочу сказати, що Служба безпека України у Рівненській області вже направила листи і чітко фіксує, що це є ознаки змови між цими людьми. В Антимонопольному комітеті рішенню постійно діючому адміністративної колегії АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства постійно відміняються торги, прошу доручити з'ясувати обставити і дати можливість харчувати дітей у школах. Дякую. Хто буде відповідати? підготувати депутатське звернення, тому що ми говоримо сьогодні про структуру Антимонопольного комітету. Друге. Всі торги, які проходять сьогодні згідно закону з 1 серпня минулого року проходять через механізм ProZorro. І третє, важливе питання. Доручення Служби безпеки України щодо вивчення цієї проблематики, про яку ви сказали знаходиться сьогодні під контролем. Ще висновку немає ми вас особисто проінформуємо. І прошу надати Андрію Реві. Прошу, пане міністре! 11:05:23 РЕВА А.О. Шановний народний депутат Євтушок, проблема, про яку ви кажете, я так розумію, вона стосується харчування дітей, постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це не єдина скарга не тільки на Волині, але і Житомирській області, і в ряді інших у нас існує така проблема. Проблема стосується того, щоб під час проведення тендерів у нас приймають участь різні структури, які не завжди мають на меті якісне і хороше харчування дітей, а трошки інші цілі. Як з цим боротися? Буквально декілька днів тому назад мною дано доручення відповідним департаментам Міністерства соціальної політики, змінити принцип, за яким дітей будуть харчувати. На наш погляд, замість того, щоб проводити подібні тендери, в яких змагаються невідомо хто з ким, ми плануємо передати гроші батькам, які будуть за ці кошти харчувати своїх дітей. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Володимира Ар'єва. 11:06:29 АР’ЄВ В.І. Дякую, пані головуюча. Я хотів поставити питання і Першому віце-прем'єру, і міністру АПК. Ви самі бачите, що в Україні на сьогоднішній день існує чорний ринок землі, тобто непрозорий і де-факто, не де-юре, І я хотів спитати, коли уряд зможе внести у Верховну Раду пакет документів, пакет законопроектів щодо забезпечення прозорого, вільного і добре організованого ринку землі. Оскільки мораторій, який існує на сьогоднішній день лише лише блокує економічний розвиток країни. І я хочу сказати, що в світі немає жодної успішної країни, в якій існує мораторій на ринок землі.

Хочу сказати, що рішення такої важливості і такого значення для української держави можуть прийматися тільки виключно після широкого і ґрунтовного обговорення з усіма учасниками учасниками цього процесу. На цьому тижні у нас пройшов великий національний форум у Хмельницькому, де ми зустрічалися з фермерами, асоціаціями, і ми дуже глибоко обговорювали це питання. Я думаю, що до моменту, поки це питання не буде глибоко обговорене, узгоджене з усіма учасниками, ми не можемо робити ніяких поспішних рішень, оскільки воно окрім того, що воно економічно ґрунтоване, воно ще й дуже соціально вагоме. І я думаю, що ми ідемо цим шляхом, але

Шановні колеги, питання до Степана Івановича Кубіва і до колег. Перше прохання, щоби ви були все-таки урядом держави Україна, бо на сьогодні ті моменти, які виникають, зокрема, на митниці і в співпраці… і в діяльності зі Службою безпеки, трішки напружують. тільки що мені стало відомо, що на станції "Щорс" Службою безпеки поставили шість цистерн з Білорусії з дизелем просто тому, що їм здалося, що там є якась вибухівка. Ці шість цистерн належать найбільшому патріоту міста Полтави, який має відповідну компанію-імпортера. Ви вбиваєте не тільки імпортера, чесного… чесну, порядну людину, яка платить усі податки… 10 секунд, будь ласка, завершуйте.

Відносно другого питання щодо визначення тих чи інших фірм щодо проведення даної діяльності, головним регулятором формування і цінової політики доставок є ціна на ринку і торги, які відбуваються публічно. Дякую.

Олег Мусій, 124-й виборчій округ, Сокальщина, Червоноград. В мене запитання до двох віце-прем'єрів. Першого віце-прем'єра пана Кубіва – щодо славнозвісного уже на всю Україну терикону. Богу дякувати, уряд прийняв рішення і виділив кошти. Я би хотів вас запитати: хто зараз є відповідальним за реалізацію використання цих коштів абсолютно конкретно? І у кого ми тепер маємо запитувати щодо здійснення реального гасіння цього терикону? Друге запитання до віце-прем'єра пана Геннадія Зубка. Минулого разу я вас запитував і ви пообіцяли, що госпітальні округи будуть формуватися за допомогою рад місцевих

Щодо першого запитання, шановний пане Олеже, за дорученням Прем'єр-міністра, було два відрядження: це перше – моє особисто, а друге – Володимира Кістіона, де питання в Сокальському районі щодо гасіння терикону було вивчено згідно технології гасіння повністю. Друге. Було прийнято рішення щодо оцінки проведення даного заходу. Третє. Урядом України у середу було прийнято рішення щодо виділення коштів, пунктом другим є чітко відповідальним щодо формування прозорості використання коштів Львівською обласною державною адміністрацією. І третє: у грудні місяці 2017 року Львівська обласна державна адміністрація разом із тими, хто буде проводити виконання даного заходу, буде проведено звіт і публічна оцінка. Дякую. Дякую. Це було останнє запитання. А, да, ще була одна відповідь. Прошу. 11:13:09 ЗУБКО Г.Г. Шановні народні депутати, я думаю, що кожен урядовець з нашого уряду не тільки обіцяє, а ще й виконує обіцянки. З приводу формування госпітальних округів. Як ми і домовлялися, саме по Чернівецькій і Волинській області присутні в залі народні депутати були долучені до обговорення разом з обласними адміністраціями на місцях з медичними закладами, з керівниками медичних закладів по формуванню безпосередньо госпітальних округів, а також в тому консенсусі, який зараз будується між Міністерством охорони здоров'я і безпосередньо місцевою владою. Я думаю, що тут потрібно просто всім українцям зрозуміти просту річ. Є реформи, які потрібно виводити з політичної площини. І потрібно разом об'єднуватись і рухатись до того, щоб надати якісну послугу, яка буде наближена до людини. Друге питання – по відтермінуванню тієї чи іншої реформи. Я вам скажу, що, мабуть, реформа медицини – це саме та реформа, яку очікує вся країна. Тому що медична послуга сьогодні не влаштовує ні українця, який звертається за допомогою, ні лікаря, який її надає. І тому будь-яке відтермінування – воно не тільки не потрібне, а взагалі загрожує і здоров'ю, і безпеці наших громадян. Я можу сказати, що ті області, де немає політичних питань, де немає втручання взагалі політичних груп або партій, зараз рухаються до того, щоб впроваджувати цю реформу. І скажу відверто, що саме ті, хто будуть першими, вони отримають найбільше допомоги, як це було з добровільним об'єднанням громад і як це буде з тими, хто доєднається до реформи. Тому що безпосередньо саме ті області, які будуть визначені і підуть вперед по формуванню госпітальних округів, по впровадженню і створенню госпітальних рад, по впровадженню і створенню якісної первинної, вторинної допомоги, отримують також допомогу і від держави і від міжнародних фінансових організацій, які згодилися приймати участь в впровадженні цієї реформи. Дякую за увагу. Прошу на завершення слово від першого віце-прем’єр-міністра. 11:15:25 КУБІВ С.І. Шановна пані Оксано! Шановні колеги депутати! Хочу подякувати за сьогоднішню годину відвертої розмови, активного і ефективного діалогу. Дякую. Дякую. Давайте подякуємо урядові за роботу в парламенті.

Шановні народні депутати! Ми переходимо до зачитування запитів. Передовсім у нас є розгляд запитів, які надійшли на ім'я Президента України. Це є перший запит, запит Юрія-Богдана Шкухевича до Президента України стосовно зняття грифу "опублікуванню не підлягає" та скасування усіх засекречених нормативно-правових актів Президента України, якими встановлені незаконні пенсійні привілеї для колишніх народних депутатів УРСР і СРСР, колишніх перших секретарів обкомів Компартії України тощо та членів їх сімей, котрим обчислюють пенсії, виходячи з посадового окладу Міністра Кабінету Міністрів України та припинення виплати пенсій цим особам. Як ви знаєте, нам потрібно голосування для того, щоби скерувати ті запити до Президента України. Тобто перше голосування. Прошу підготуватися, нам потрібна підтримка 150 голосів. Прошу проголосувати. Шановні народні депутати, прошу проголосувати за підтримання запиту народного депутата Юрія-Богдана Шухевича. За-88 Немає голосів для підтримки цього запиту, нема, на жаль, достатньої кількості депутатів у залі. Наступний запит Сергія Євтушка до Президента України щодо необхідності виконання статей 94 і 106 Конституції України. Шановні народні депутати, прошу підготуватися і підтримати запит колеги народного депутата Сергія Євтушка.

За-83 Запит не підтримано. І наступний запит Ярослава Маркевича до Президента України щодо захисту конституційних прав громадян. Прошу підготуватися, прошу підтримати запит колеги народного депутата Ярослава Маркевича. Прошу голосувати. За-79 Запит не підтримано. Також надійшли запити такі. Юрія Одарченка до Генерального прокурора України, міністра внутрішніх справ України

районної ради Житомирської області, голови Романівської районної державної адміністрації Житомирської області щодо встановлення спортивних споруд з турніками та брусами в селищі міського типу Биківка Романівського району, Житомирської області. Станіслава Березкіна до Генерального прокурора України щодо поновлення кримінального провадження відносно колишнього менеджменту ПАТ "БТА Банк" (Україна). Юрія Павленка до міністра соціальної політики України щодо невиконання рішень судів першої інстанції та поновлення на посаді директора Департаменту управління персоналом і організаційно-документального забезпечення Миколи Батечка. Владислава Голуба до голови Черкаської обласної державної адміністрації, директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ресурстехнобуд", начальнику комунального підприємства "Міський водоканал" (місто Золотоноша), Золотоніського міського голови Черкаської області щодо надання інформації та документації відносно реконструкції колектора в місті Золотоноша. Ольги Богомолець до Прем'єр-міністра України про необхідність розробки Національного плану дій у сфері боротьби та профілактики з гепатитами. Ольги Богомолець до Прем'єр-міністра України щодо необхідності врегулювання ситуації, що склалася навколо реорганізації ДП "Спеціалізована медико-санітарна частини номер 18" Міністерства охорони здоров'я України. Сергія Дунаєва до Директора Національного

Вікторії Войціцької до голови наглядової ради НАК «Нафтогаз України» щодо надання інвестиційного плану НАК "Нафтогаз України" за 2016 та 2017 роки. Вікторії Войціцької до голови наглядової ради НАК «Нафтогаз України» щодо податкової заборгованості ПАТ "Укрнафта". Руслана Сольвара до Прем'єр-міністра України щодо узгодження з профільними міністерствами та прийняття Кабінетом Міністрів України Постанови "Про затвердження Порядку розпорядження майном публічного акціонерного товариства "Українська залізниця". України, міністра інфраструктури України, виконуючого обов'язки Голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо вирішення питання ремонту мосту через річку Сквирка на кілометрі 301+579 автомобільної дороги Р-32 Кремінець-Біла Церква-Ржищів у 2017 році. Юрія Одарченка до міністра закордонних справ України щодо вжиття всіх необхідних заходів з метою захисту прав громадян – українських моряків, які перебувають на судні "Free Neptune". Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра України щодо необхідності термінового внесення до Верховної Ради України кандидатури для призначення на посаду міністра охорони здоров'я Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра України щодо встановлення та притягнення до відповідальності осіб, винних у завданні збитків Державному бюджету України внаслідок проведення державних закупівель лікарських засобів та виробів медичного призначення на 2015 рік через міжнародні організації. Ігоря Гузя до Прем'єр-міністра України щодо питання необхідності завершення будівництва та здачі в експлуатацію 44-квартирного житлового будинку для військових у місті Володимирі-Волинському. Ігоря Гузя до Прем'єр-міністра України щодо необхідності доопрацювання Постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 461 "Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах". Владислава Бухарєва до Голови Верховної Ради України про внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" щодо встановлення індивідуальних лічильників газу у багатоквартирних будинках Сумщини та інших регіонах України. Андрія Тетерука до директора Національного антикорупційного бюро України про вжиття заходів щодо перевірки фактів, викладених у депутатському запиті, забезпечення законності і притягнення до відповідальності посадових осіб Національного агентства України з питань державної служби та Державного космічного агентства України. Максима Бурбака до міністра інфраструктури України щодо продовження курсування до міста Перемишль (Польща) комфортабельного потягу Чернівці-Львів № 702. Максима Бурбака до міністра внутрішніх справ України щодо розслідування фактів незаконного привласнення коштів, передбачених для облаштування державного кордону Україна-Молдова на території Чернівецької області. Василя Гуляєва до міністра внутрішніх справ України, голови Національної поліції України щодо необхідності створення Чорноморського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеської області. Групи народних депутатів (Дехтярчука, Батенка та інших. Всього 10 депутатів) до Прем'єр-міністра України щодо підвищення посадових окладів педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, а також технічного персоналу та відповідного збільшення розміру освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Ірини Констанкевич до міністра аграрної політики та продовольства України щодо питання реорганізації державних центрів експертизи сортів рослин з державними інспекціями з охорони прав на сорти рослин. Марії Іонової до Прем'єр-міністра України щодо передачі до комунальної власності територіальної громади міста Києва гуртожитку по вулиці Предславинській, 34. Івана Спориша до міністра внутрішніх справ України стосовно неналежного розслідування працівниками Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві справ по кримінальних провадженнях № 12015100050005781 Юрія Вознюка до директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо повернення депозитних вкладень Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит". Олександра Бригинця до Прем'єр-міністра України, міністра екології та природних ресурсів України про загрозу екологічної катастрофи, у зв'язку з витоком небезпечних речовин у Херсонській області. Сергія Власенка до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо блокування та саботажу Міністерством охорони здоров'я України діяльності державного підприємства "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" з надання медичної допомоги людям із захворюваннями серця на території України. Сергія Ввласенка до голови Національного банку України щодо можливих ризиків, які загрожують стабільності банківської та фінансової системи України, через проросійську кадрову політику Голови Національного банку України Валерії Гонтаревої. Віталія Хомутинніка до Міністерства соціальної політики України щодо встановлення справедливих розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та забезпечення захисту їх конституційних прав. Надії Савченко до голови Служби безпеки України щодо надання інформації стосовно кількості, поіменних списків військовослужбовців та співробітників Служби безпеки України, які зараз незаконно утримуються представниками т.зв. "ДНР" та "ЛНР". Надії Савченко до міністра оборони України щодо надання інформації стосовно кількості, поіменних списків військовослужбовців та співробітників Міністерства оборони України, які зараз незаконно утримуються представниками т.зв. "ДНР" та "ЛНР". Володимира Арешонкова до міністра внутрішніх справ України щодо загострення криміногенної ситуації в містах Коростені та Олевську Житомирської області. Володимира Арешонкова до Прем'єр-міністра України щодо Постанови Кабінету Міністрів України № 409 від 6 серпня 2014 року. Михайла Бондаря до голови Бродівської районної державної адміністрації Львівської області, голови Радехівської районної державної адміністрації Львівської області, голови Кам'янка-Бузької районної державної адміністрації Львівської області, голови Буської районної державної адміністрації Львівської області стосовно надання детальної інформації про використання бюджетних коштів субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, які були отримані в 2016 році. Михайла Бондаря до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо сприяння надання необхідної медичної допомоги в Німеччині бійцю АТО після вибухової травми та часткової втрати зору. Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра України щодо необхідності об'єктивного розгляду та вжиття дієвих заходів реагування на звернення колективу Комунального підприємства "Одеський обласний академічний російський драматичний театр" стосовно спроб неправомірного усунення з посади директора цього закладу. Олени Сотник до Кабінету Міністрів України, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України щодо процедури ознайомлення зі всіма документами, які мають гриф "таємно" та стосуються можливості повернення Донбасу цього року

внаслідок анексії території Автономної Республіки Крим з боку Російської Федерації та рішень, прийнятих керівництвом зазначеного комерційного банку, були позбавлені права розпоряджатися належними їм грошовими коштами. до Прем'єр-міністра України щодо вжиття заходів у підтримці вітчизняних металургійних підприємств та трубних заводів. Альони Кошелєвої до Прем'єр-міністра України щодо необхідності збільшення у 2017 році видатків на медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення препаратами інсуліну. Олександра Супруненка до Прем'єр-міністра України щодо неналежного розгляду депутатського запиту Міністерством екології та природних ресурсів та необхідності вжиття ефективних заходів з гарантування екологічної безпеки мешканцям Дарницького району міста Києва. до Київського міського голови щодо чергового неналежного розгляду депутатського звернення та вжиття заходів з відновлення благоустрою у Дніпровському районі столиці. Андрія Журжія до голови Державної фіскальної служби України щодо надання інформації по окремим кримінальним провадженням. конвертаційним центрам протягом травня 2015 року - грудня 2016 року. Романа Семенухи та Андрія Журжія до голови Державної фіскальної служби України щодо надання інформації по конвертаційним конвертаційним центрам. Вадима Кривохатька до голови Запорізької обласної державної адміністрації щодо уточнення інформації за результатами виконання програми "Врожай-2016". Сергія Рудика до голови Черкаської обласної державної адміністрації щодо ефективності використання коштів передбачених для будівництва (придбання) житла сім'ям загиблих військовослужбовців з Черкаської області, які брали участь в антитерористичній операції, а також інвалідам І - ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у бойових діях на Сході України, та потребували поліпшення

у сферах енергетики та комунальних послуг щодо загрози виконання планів соціально-економічного розвитку сільських територій Київської області у зв'язку з введенням в дію постанови НКРЕКП від 15 грудня 2016 року №2210. Віталія Гудзенка до виконуючого обов'язки Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо видання правовстановлюючих документів на земельні ділянки працівникам соціальної сфери сіл Кислівка та Буда Таращанського району Київської області. Андрія Іллєнка до голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, Київського міського голови щодо проведення ремонтних робіт асфальтного покриття на вулиці Кибальчича, 14 у Дніпровському районі міста Києва. Андрія Іллєнка до Київського міського голови щодо надання інформації стосовно будівництва житлового комплексу на вулиці Алішера-Навої, 55 у Дніпровському районі міста Києва. Олександра Кодоли до Прем'єр-міністра України, міністра освіти і науки України щодо забезпечення гідних умов роботи для доктора наук, старшого наукового співробітника Інституту молекулярної біології і генетики НАН України Броварець Ольги Олександрівни. Олександра Кодоли до міністра юстиції України щодо забезпечення права на доступ до правосуддя. Дмитра Добродомова до Шепетівської місцевої прокуратури Хмельницької області, Баранівського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, Полонського відділення Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирської області щодо стану розслідування кримінальних проваджень

11 серпня 2016 року, що розпочаті за фактом забруднення річок Хомора та Случ, а також навколишнього середовища у селищі Понінка (Хмельницька область), що спричинено роботою ТОВ "Понінківська картонно-паперова фабрика". Тетяни Остркової до голови Державної фіскальної служби України щодо практичного практичного застосування в роботі ДФС України вимог статей 345 до 351 Митного кодексу України. Тетяни Острікової до голови Державної фіскальної служби України щодо перевірки інформації про можливе порушення чинного законодавства суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють імпорт товарів із заниженням митної вартості. Сергія Мельника до міністра оборони України щодо забезпечення квартирами сімей загиблих та інвалідів, які брали участь в АТО, а також військовослужбовців, які потребують житло Віталія Хомутинніка до Кабінету Міністрів України щодо встановлення справедливих розмірів щорічної допомоги на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та забезпечення захисту їх конституційних прав. Ярослава Дубневича до Прем'єр-міністра України, голови Київської міської державної адміністрації щодо створення меморіального музею подружжя Стецьків. Дмитра Тимчука до Прем'єр-міністра України щодо облаштування контрольних пунктів в'їзду/виїзду та сухопутної ділянки адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної республіки Крим. Ірини Геращенко та Марії Іонової до Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету про надання інформації щодо рішень Комітету Верховної Ради України з питань бюджету на виконання підпункту 4 пункту 24 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України. Олександра Гереги та Андрія Шиньковича до Прем'єр-міністра України щодо фінансування з Держбюджету будівництва нового корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні. Олександра Гереги та Андрія Шиньковича до голови Хмельницької обласної ради щодо необхідності виділення коштів на капітальний ремонт Ямпільської загальноосвітньої школи Білогірського району Хмельницької області. до Прем'єр-міністра України, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, міністра енергетики та вугільної промисловості України щодо скасування постанови НКРЕКП. Михайла Головка до Прем'єр-міністра України, міністра освіти і науки України щодо виплати надбавки педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів. Сергія Капліна до Голови Верховної Ради України щодо включення до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України проектів Постанов Верховної Ради про створення Тимчасових слідчих комісій із резонансних питань. до Кабінету Міністрів України щодо необхідності внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298. Ігоря Артюшенка до Запорізького міського голови щодо надання інформації по сплаті орендної плати за договорами найму (оренди) земельних ділянок. Ігоря Артюшенка до виконуючої обов'язки начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області щодо надання інформації по сплаті земельного податку суб'єктами оподаткування. Івана Рибака до Прем'єр-міністра України, міністра екології та природних ресурсів України, голови Державного агентства водних ресурсів України, голови Чернівецької обласної державної адміністрації, голови Вижницької районної державної адміністрації Чернівецької області щодо виділення коштів на роботи з берегоукріплення в селах Долішній Шепіт, Лопушна та Лекечі Вижницького району Чернівецької області.

Романа Мацоли до Прем'єр-міністра України стосовно незадовільної відповіді Міністерством соціальної політики України на депутатський запит щодо здійснення перерахунку пенсії колишнім працівникам органів внутрішніх справ. Романа Мацоли до Прем'єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра України – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства щодо реалізації інфраструктурних проектів по водозабезпеченню населення міста Полонне Хмельницької області якісною питною водою. Дениса Силаньєва до голови Державної аудиторської служби України стосовно розгляду, у ході державного фінансового аудиту діяльності Порту, питань щодо економічної діяльності та ефективності окремих дій керівництва державного підприємства та укладення ним окремих контрактів. Дениса Силантьєва до директора Державного підприємства "Маріупольський морський торговельний порт" щодо правомірності та обґрунтування переведення державного підприємства на неповний робочий час. Оксани Білозір до міністра закордонних справ України, міністра соціальної політики України щодо стану підготовки Угоди про соціальне забезпечення між Україною та Грецькою Республікою та вжиття заходів, спрямованих на прискорення процесу її узгодження і підписання. Олександра Дехтярчука та Василя Яніцького до міністра внутрішніх справ України щодо врегулювання криміногенної ситуації в Рівненській області, пов'язаної з незаконним видобутком бурштину. Василя Яніцького до Прем'єр-міністра України, виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України, голови Рівненської обласної державної адміністрації, начальника служби автомобільних доріг у Рівненській області щодо виділення коштів на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування у Рівненській області. Василя Яніцького до Генерального прокурора України, прокурора Полтавської області стосовно бездіяльності під час розслідування злочинів щодо незаконного привласнення та розтрати державного майна державного концерну Дякую Івано-Франківської обласної державної адміністрації щодо будівництва автомобільної дороги місцевого значення Яблунів - Космач Косівського району Івано-Франківської області. Юрія Солов'я до міністра інфраструктури України, виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо фінансування поточного ремонту автомобільної дороги Р-62 Криворівня - Чернівці (км 33+772 - км 41+772), яка проходить територією сіл Кути - Старі Кути - Тюдів Косівського району Івано-Франківської області.

до Генерального прокурора України, міністра внутрішніх справ України, Голови Служби безпеки України щодо вжиття заходів реагування на незаконні дії посадових осіб Близнюківської РДА Харківської області та протиправні дії керівництва Лозівського ВП головного управління Національної поліції в Харківській області, притягнення винних осіб до встановленої законодавством України відповідальності. проведення оперативного втручання з вживляння кардіостимулятора, післяопераційного лікування та забезпечення ліками за бюджетні кошти. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра України щодо невідкладного проведення оперативного втручання з заміни кульшового суглоба, лікування та забезпечення ліками за рахунок бюджетних коштів. Андрія Лопушанського до міністра освіти і науки України, голови Львівської обласної державної адміністрації щодо пріоритетності розвитку професійно-навчальних закладів Дякую Олександра Домбровського голови Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницького міського голови, Якушинецького сільського голови Вінницького району Вінницької області, голови Вінницької районної державної адміністрації Вінницької області, Агрономічного сільського голови Вінницького району Вінницької області, Бохоницького сільського голови Вінницького району Вінницької області, Дорожненського сільського голови Вінницького району Вінницької області, Ільківського сільського голови Вінницького району Вінницької області, Лаврівського сільського голови Вінницького району Вінницької області, Майданського сільського голови Вінницького району Вінницької області, Вінницької області, Мізяківсько-Хутірського сільського голови Вінницького району Вінницької області, Некрасовського сільського голови Вінницького району Вінницької області, голови Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області, начальника Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області щодо забезпечення учасників антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях

Київського, Житомирського, Донецького, Дніпропетровського, Вінницького апеляційних адміністративних судів; голів Дніпропетровського, Донецького, Київського, Львівського, Одеського, Рівненського, Харківського апеляційних господарських судів; голови Апеляційного суду міста Києва;

Черкаської та Чернівецької областей щодо переведення помічника судді додатковим помічником іншого судді, який має повноваження з відправлення правосуддя, у разі звільнення судді шляхом виходу у відставку. Андрія Білецького та Олега Петренка до голови Служби безпеки України щодо проблемних питань діяльності Національної гвардії України, надання інформації про відкриття кримінальних проваджень стосовно вищого керівництва Національної гвардії України за статтею 110 Кримінального кодексу України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України". Андрія Білецького Олега Петренка до командувача Національної гвардії України щодо проблемних питань діяльності Національної гвардії України, організації проведення службового розслідування стосовно вищого керівництва Національної гвардії України. до Прем'єр-міністра України щодо своєчасного відшкодування державою заборгованості по пільгам та субсидіям. Анатолія Денисенка до Прем'єр-міністра України щодо відсутності в Україні чинних санітарних норм з 1 січня 2017 року через недбале виконання службовими особами Міністерства охорони здоров'я доручень уряду. Сергія Лещенка до міністра закордонних справ України щодо врегулювання питання отримання посвідок на тимчасове перебування стажерами іноземних посольств. Павла Кишкаря до Прем'єр-міністра України,

факту розкрадання майна Відкритого акціонерного товариства "Херсонський бавовняний комбінат". До першого заступника начальника… Олександра Бригинця до першого заступника начальника Служби автомобільних доріг у Київській області, голови Миронівської районної державної адміністрації Київської області щодо необхідності взяти під контроль завершення робіт з ремонту дороги місцевого значення О-101509 Великий Букрин - Маслівка через Пиї, Потік Миронівського району Київської області. Борислава Берези до голови Національної поліції України щодо незаконного перекриття доріг загального користування в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Борислава Берези до Генерального прокурора України, міністра внутрішніх справ Дякую прав членів сім'ї загиблого військовослужбовця Лукащука Михайла Богдановича. Юрія Тимошенка до міністра юстиції України щодо забезпечення належної реалізації прав засудженого. Остапа Єднака до міністра юстиції України щодо надання публічної інформації стосовно реєстраційних документів Партії "Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність". Юрія Берези до міністра внутрішніх справ України щодо поновлення на посадах колишніх працівників поліції в Дніпропетровській області, які були звільнені у відповідності до Закону України "Про національну поліцію" та не пройшли атестацію у відповідності до Інструкції "Про порядок проведення атестування поліцейських", затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 17 листопада 2015 року номер 1465. Павла Різаненка до Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо врегулювання питання безоплатної заміни лічильників природного газу, у разі визнання належних

з 1 січня 2017 року в частині оподаткування операцій за договорами страхування (співстрахування) та перестрахування, відповідно до нової редакції підпункту 141.1.2 України. Михайла Папієва та Ігоря Шурми до Генерального прокурора України щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення посадовими особами Міністерства охорони здоров'я України злочину, передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України та початку розслідування кримінального правопорушення. Олега Осуховського до міністра соціальної політики України щодо результатів перевірки, проведеної на підставі листа Рівненської місцевої прокуратури. Олександра Вілкула до Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, міністра внутрішніх справ України щодо повідомлення про злочин стосовно дій або бездіяльності, що мають ознаки службової недбалості (частина 2 статті 367 Кримінального кодексу України), що коштувала життя десяткам тисяч громадян, порушення законодавства в зв'язку з професійною непридатністю першого заступника міністра охорони здоров'я України, тимчасово виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України Супрун Уляни Надії. Олександра Вілкула до Прем'єр-міністра України щодо проведення аудиту Міністерства охорони здоров'я та службового розслідування в зв'язку з службовою недбалістю, незадовільною роботою першого заступника міністра охорони здоров'я України, тимчасово виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України Супрун Уляни Надії та звільнення її з займаної посади. Ольги Червакової до Кабінету Міністрів України, міністра екології та природних ресурсів України щодо неналежного виконання Указу Президента України номер

Віктора Романюка до голови Служби безпеки України щодо усунення Кабінетом Міністрів України від виконання функцій центрального органу виконавчої влади, наслідком якої є купівля посади секретаря Міністерства охорони здоров’я України злочинною групою пов'язаних осіб за участю Л. Вишневської, О. Дмитра Шпенова до Прем'єр-міністра України щодо захисту прав громадян від непосильних тарифів за житлово-комунальні послуги. Дмитра Шпенова до Прем'єр-міністра України щодо доцільності підвищення тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України у 2017 році. Групи народних депутатів (Батенка, Дідича та інших. Всього 5 депутатів) до Прем'єр-міністра України щодо формування цивілізованого ринку вживаних автомобілів. Тараса Пастуха до Прем'єр-міністра України щодо будівництва каскаду ГЕС на річці Дністер. Юрія-Богдана Шухевича до Голови Верховної Ради України, Першого заступника Голови Верховної Ради України, заступника Голови Верховної Ради України, голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, Прем'єр-міністра України щодо ігнорування моїх законодавчих ініціатив та умисного невключення до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України законопроекту номер 1170 від 2 грудня 2014 року "Про внесення змін і доповнень… України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" та деяких інших законів України щодо впорядкування виплат жертвам політичних репресій". Едуарда Матвійчука до Закарпатської митниці Державної фіскальної служби України стосовно необхідності об'єктивного розгляду звернення мешканця міста Чоп Закарпатської області, ветерана і військового пенсіонера, учасника бойових дій Василини Юрія Михайловича щодо вирішення житлового питання. Андрія Гальченка до міністра юстиції України, Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації Публічного Акціонерного Товариства "ДЕЛЬТА БАНК", Директора – розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо незадовільного повернення громадянам депозитних вкладів ПАТ "Дельта Банк". Юрія Левченка до заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення, вчинене Київським міським головою Віталієм Кличком, до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Олени Сотник до голови Національної поліції України щодо цільового використання прибутку та основ діяльності поліції охорони. Руслана Демчака до заступника міністра охорони здоров'я України Павла Ковтонюка щодо змін госпітальних округів Вінницької області. голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо внесення змін до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах у сферах енергетики та комунальних послуг №2210 "Про визнання такою, що втратила чинність постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України" від 15 грудня 2016 року. Роберта Горвата до Генерального прокурора України щодо надання статистичної інформації про кримінальні правопорушення, вчинені з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості. Антона Кіссе до Прем'єр-міністра України щодо перегляду результатів конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних радіоканалів, зокрема, частоти 105,9, яка знаходиться у місті Арциз Одеської області з територією розповсюдження на місто Арциз та Арцизький район, місцем встановлення передавача місто Арциз, вулиця Полковника Калмикова, 39. Олеся Довгого до Кабінету

до Прем'єр-міністра України про територіальний Сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України у місті Світловодську Кіровоградської області. Сергія Соболєва до Генерального прокурора України про надання інформації щодо юридичних нюансів виведення прокурорів "поза штат" або до резерву Генеральної прокуратури України та зазначення розміру грошових витрат на утримання таких прокурорів. Олександра Фельдмана до Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України щодо порушення встановлених законодавством строків передачі об'єктів права державної власності в комунальну власність. Владислава Бухарєва до Прем'єр-міністра України щодо звернення депутатів Сумської обласної ради щодо необхідності посилення відповідальності за незаконну порубку лісів та незаконні операції з лісоматеріалами й пиломатеріалами. Вікторії Сюмар до Прем'єр-міністра України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України щодо проблем проникнення російської пропаганди на українські території. Віталія Корчика до міністра молоді та спорту України щодо реалізації Державної цільової програми "Молодь України" на 2016-2020 роки в частині соціального захисту молоді. Валентина Ничипоренка до Прем'єр-міністра України щодо сприяння у відновленні можливостей сільським жителям економити на освітленні. Валентина Ничипоренка до Міністра внутрішніх справ України щодо можливого умисного затягування розслідування фактів захоронення хімічних речовин у селі Охматів Жашківського району Черкаської області. Костянтина Павлова до Прем'єр-міністра України щодо зриву Міністерством охорони здоров'я України державних закупівель за 2016-2017 років, що призвело до відсутності ліків та виробів медичного призначення в лікувально-профілактичних закладах України. Юрія Македона до Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо надання інформації відносно діяльності підприємств та організацій, викладеної у запиті. Андрія Шипка до Прем'єр-міністра України щодо доступного забезпечення пацієнтів виробами медичного призначення. Олега Осуховського до Віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка, міністра соціальної політики України щодо відновлення права інваліда дитинства по зору на отримання пенсії по втраті годувальника. Валентина Дідича до Генерального прокурора України, міністра внутрішніх справ України щодо негативних процесів та погіршення ситуації стосовно криміногенного та корупційного стану у місті Марганці Дніпропетровської області, що може спровокувати значне невдоволення та соціальний вибух серед мешканців міста. Сергія Сажка до Прем'єр-міністра України щодо відсутності оригіналів документів про освіту виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, що ставить під сумнів законність знаходження її на займаній посаді. Юрія Бублика до голови Національного банку України, Генерального прокурора України щодо порушення вимог чинного законодавства ліквідатором ПАТ "Банк Михайлівський" при відмові включення вкладників у реєстр для відшкодування коштів, застосування ним наслідків нікчемності укладених з банком правочинів та протиправне витребування від вкладників нотаріально засвідчених документів. Юрія Бублика до Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України про цинічну відмову у наданні статусу учасника бойових дій ДУК "Правий сектор" Карбаню "кіборгу" Донецького аеропорту, кавалеру ордена "Народний Герой України" та відзнаки "За вірність народу України", активному учаснику антитерористичної операції у 2014-2015 роках, патріоту та відданому захиснику суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Віталія Курила до Прем'єр-міністра України щодо вирішення питання фінансування об'єктів соціальної інфраструктури Луганської області по програмі ДФРР. Любомира Зубача до Прем'єр-міністра України щодо коригування формул розподілу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам. Якова Безбаха до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України щодо захисту конституційних прав і свобод Алли Булавко. Якова Безбаха до… Я перепрошую, пане Береза, а ви можете трішки тихіше декламувати? Дякую Якова Безбаха до Генеральної прокуратури України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо захисту конституційних прав Поліни Кравченко. Юрія Шаповалова до Прем'єр-міністра України щодо будівництва мостового переходу через річку Дніпро в місті Кременчуці Полтавської області. Анатолія Денисенка до віце-прем’єр-міністра України, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо проведення реструктуризації заборгованості підприємств теплоенергетичної галузі перед НАК "Нафтогаз України", зокрема КП "Харківські теплові мережі". Ігоря Луценка до міністра внутрішніх справ України щодо проведення конкурсу на посаду керівника Національної поліції. Сергія Євтушка до голови Антимонопольного комітету України щодо вирішення питання організації безоплатного харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та навчаються у навчальних закладах, розташованих на території радіоактивного забруднення Сарненського району Рівненської області. Шановні народні депутати, я знаю, що вам є чим зайнятися в той час, коли я, відповідно до вимог закону, читаю ваші запити. Але я буду дуже вдячна, якщо ви трішки понизите тон розмови, тому що це просто фізично складно. Дякую дуже. Анни Романової до Прем'єр-міністра України щодо інформації відносно шантажу "Укрзалізницею" селищних рад Чернігівщини зупинкою приміських поїздів. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра України щодо відновлення пільг та соціальних гарантій учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Дмитра Добродомова до Прем'єр-міністра України, міністра екології та природних ресурсів України, міністра енергетики та вугільної промисловості України, голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації щодо небезпеки і негативного суспільного резонансу навколо питання будівництва гідроелектростанцій вздовж річки Дністер в межах Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей з метою запобігання підтопленню населених пунктів та шкідливих наслідків впливу на екосистему Дністровського каньйону. Андрія Гальченка до Прем'єр-міністра України щодо безпідставного зволікання Міністерством охорони здоров'я України термінів впровадження в Україні референтних цін на ліки. Олександра Жолобецького до міністра оборони України щодо вилучення земельної ділянки з користування Міністерства оборони України з подальшою передачею у постійне користування Миколаївському міському палацу культури та мистецтв. Юлія Іоффе до Прем'єр-міністра України щодо необхідності надання державної підтримки Відокремленим Відокремленим підрозділам "Шахта "Гірська" та "Шахта "Золоте" Державного підприємства "Первомайськвугілля". Сергія Лещенка до Прем'єр-міністра України щодо можливості антиконкурентних узгоджених дій, вчинених ПАТ "Завод "Ленінська кузня" під час участі в державних закупівлях. Олександра Марченка до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо фінансування дороговартісного лікування онкологічно хворих, зокрема бійців та ветеранів АТО. Олексія Гончаренка до Прем'єр-міністра України щодо необхідності особисто втрутитись в розв'язання проблемних питань, що виникли навколо агрохолдингу "UkrLandFarming". Наталії Кацер-Бучковської до виконавчого директора Публічного акціонерного товариства "Київенерго" щодо крадіжки лічильників обліку теплової енергії та гарячого водопостачання. Тараса Пастуха до Генеральної прокуратури України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

щодо кількості відкритих та закритих кримінальних проваджень, а також ухвалених вироків відносно осіб, які підозрювались/обвинувачувались у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114 та статтями 401-435 Кримінального кодексу України за період з 2014-2016 років. Юрія Павленка до Прем'єр-міністра України щодо фінансування у 2017 році ремонту дороги загального користування державного значення в Овруцькому районі Житомирської області. Олега Кулініча до міністра освіти і науки України щодо передачі приміщення гуртожитку Зіньківського аграрного ліцею з державної до комунальної власності. Сергія Капліна до Генерального прокурора України щодо взяття під контроль розслідування фактів покривання нелегальних маршрутних пасажирських перевезень у місті Полтава. Групи народних депутатів (Лівіка, Ткачука та інших. Всього 4 депутатів) до Генерального прокурора України щодо численних фактів…

до Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України, міністра фінансів України стосовно необхідності збільшення розміру авансу за виконані роботи в сфері дорожнього будівництва до 50 відсотків від загального обсягу фінансування, а також передбачення можливостей здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг для здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Віталія Курила до Прем'єр-міністра України щодо збільшення фінансування з Державного бюджету України на потреби утримання Українського товариства глухих.

Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо розв'язання конфліктної ситуації навколо земельних ділянок, що знаходяться в межах смуги відведення залізниці у Володимирецькому районі Рівненської області. Сергія Алєксєєва та Василя Яніцького до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Рівненської обласної державної адміністрації щодо забезпечення лікування онкологічних захворювань у Рівненській області. Геннадія Кривошеї до Генерального прокурора України стосовно численних порушень під час досудового розслідування щодо готелю "Одеса" Державного підприємства "Одеський морський торговельний порт". Геннадія Кривошеї до Генерального прокурора України щодо численних порушень під час розслідування аварії на Карантинному молі.

до Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів для вищих навчальних закладів, які були переміщені з тимчасово окупованої території. Ігоря Поповадо Глави Адміністрації Президента України щодо необхідності формування нового складу Центральної виборчої комісії. Віктора Вовка до Міністра закордонних справ України щодо міжнародно-правового статусу та виконання положень Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року, а також наслідків його недотримання для міжнародного порядку та глобального режиму нерозповсюдження ядерної зброї. до осіб, які закликають забезпечити легітимність невизнаних республік. Ігоря Лапіна до Прем'єр-міністра України, міністра енергетики та вугільної промисловості України щодо використання українськими ТЕС вугілля, використання українськими ТЕС вугілля, яке видобувається на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей. Ярослава Маркевича до прокурора Харківської області щодо стану розслідування кримінальних проваджень № 32016220000000209

до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо ситуації з державними закупівлями медичних препаратів для онкохворих дітей з коротким терміном придатності, що відбулися через міжнародні організації. Олега Дмитренка до Прем'єр-міністра України щодо забруднення річки Остер у Чернігівській області. Віктора Кривенка до Прем'єр-міністра України щодо зволікання із сплати товариству з обмеженою відповідальністю "АБІ УКРАЇНА" заборгованості за постачання ліцензованого програмного забезпечення органам виконавчої влади у 2013 році. Володимира Парасюка до Прем'єр-міністра України щодо недопущення облаштування сміттєзвалища на території колишнього державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка", що розташоване у Яворівському районі Львівської області. Володимира Парасюка до Прем'єр-міністра України, Генерального прокурора України, міністра внутрішніх справ України щодо розслідування можливого зловживання владою або службовим становищем головою Жовківської районної державної адміністрації Щур Надією Степанівною під час використання державних коштів на фінансування об'єктів соціальної сфери Жовківського району. Групи народних депутатів (Палатного, Луценко та інших. Всього 10 депутатів) до Прем'єр-міністра України, міністра юстиції України, міністра соціальної політики України, міністра внутрішніх справ України щодо прискорення подання до Верховної Ради України проекту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів

про результати тестування кандидатів на зайняття посад директора, першого заступника та заступника Директора Державного бюро розслідування. Сергія Марвієнкова до Прем'єр-міністра України щодо врегулювання цін на електроенергію для міського Дмитра Тимчука до міністра оборони України, Голови Служби безпеки України, міністра внутрішніх справ України щодо військовослужбовців, які у 2014 року вийшли на материкову частину України з Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Групи народних депутатів (Паламарчука, Люшняка та інших. Всього 7 депутатів) до Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України щодо перевірки фактів співпраці між міністром інфраструктури України Омеляном В.В. і його радником Клініном О.П. та Dornier Consulting всупереч інтересам України та можливості кваліфікації таких дій як - державна зрада. Андрія Шиньковича до прокурора Хмельницької області, виконуючого обов'язки начальника головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області, начальника Хмельницького обласного управління водних ресурсів, директора Департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації щодо перевірки законності використання земель водного фонду орнітологічного заказника "Кузьминський". Андрія Шиньковича до першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, міністра екології та природних ресурсів України, голови Державної екологічної інспекції України щодо вжиття дієвих заходів для запобігання забруднення навколишнього середовища у селі Волиця Красилівського району Хмельницької області. Юрія Берези до тимчасово виконуючого обов'язки начальника Головного управління Національній поліції в Дніпропетровській області щодо бездіяльності Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області патрульної служби поліції особливого призначення "Дніпро-1", Бараніченко Наталії Яківни про зникнення сина, Бараніченка Владислава Олександровича. Руслана Сидоровича до міністра внутрішніх справ України щодо неналежного реагування на депутатське звернення посадовими особами Національної поліції України. Валерія Давиденка до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Чернігівської обласної державної адміністрації щодо необхідності створення госпітального округу Чернігівської області з центром в місті Бахмач. Валерія Давиденка Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Чернігівської обласної державної адміністрації стосовно необхідності перейменування потенційного госпітального округу Чернігівської області "Корюківський" на "Північний госпітальний округ" та зміни його центру на місто Мена. Леоніда Ємця до голови Державної

депутатський запит від 8 грудня 2016 року з вимогами здійснити перевірку законності здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та вжиття заходів реагування щодо неодноразових злочинних дій працівників Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області, місцевої прокуратури та бездіяльності прокуратури Одеської області під час здійснення кримінального провадження. Юрія Дерев'янка до Кабінету Міністрів України щодо необхідності збільшення розміру посадового окладу (тарифної cтавки, ставки заробітної плати) працівника 1 тарифного розряду установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Юрія Дерев'янка до Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у у сферах енергетики та комунальних послуг, шодо необхідності приведення тарифів на електроенергію, яка використовується для вуличного освітлення в населених пунктах та електричного транспорту, у відповідність до економічно обґрунтованого рівня. Роберта Горвата до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення витратних матеріалів для лікування хворих методом перитонеального Дякую.

Павла Дзюблика до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо проекту госпітальних округів Житомирської області. Павла Дзюблика до міністра екології та природних ресурсів України, Державного секретаря Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної екологічної інспекції України щодо неправомірних дій керівництва Державної екологічної інспекції у Житомирській області. Олександра Сугоняко

Ми маємо ще відповіді на запити народних депутатів України, якими не задоволені народні депутати. І вони вимагають виступів у зв'язку з тим, що отримали неналежну відповідь на свій запит. Ми маємо таке.. таку вимогу від народного депутата Сергія Лещенка. Прошу три хвилини для виступу. Доброго дня, Україно! В цій напівпорожній залі я буду розповідати про те, як новостворений антикорупційний орган – Агентство із запобігання корупції – фактично самоусунулося від виконання своїх обов'язків. Ви пам'ятаєте, як вся країна, затамувавши подих, слідкувала за цими електронними деклараціями, ешелонами готівки, всіма цими нерухомими об'єктами майна за кордоном. І я направляв запит на ім'я керівника НАЗК пані Корчак щодо незадекларованної Президентом Порошенком вілли в місті Марбелья (Іспанія) на узбережжі Середземного моря. Як ви знаєте, журналісти програми "Схеми" вони провели розслідування і зняли навіть цей будинок, який відсутній в декларації Президента. І отримав відповідь від пані Корчак про те, що вони це колись перевірять в майбутньому. Коли це буде – невідомо. Ну фактично усунулися від виконання обов'язків. Я почав з'ясовувати. Виявляється, шановні українці, цей антикорупційний орган, керівники якого отримують зарплату – вдумайтесь! – в 200 тисяч гривень, вони не перевірили жодної електронної декларації до сьогоднішнього дня. Тобто все, що було зроблено, все, що було задекларовано, ніхто це не перевіряє, і фактично корупціонери можуть себе почувати спокійно. Цікаво ми спостерігаємо так само процес як, наприклад, один з депутатів, який відомий своїми телероликами з вилами, з коровами він поїхав на відпочинок, купив квиток за 108 тисяч гривень, в Таїланд. Група єврооптимістів надіслала звернення так само до пані Корчак з вимогою перевірити, чому цей квиток не був вказаний в спеціальному розділі електронної декларації про суттєві зміни майнового стану. (Шум у залі) Відповідь була така: нас це не цікавить, займайтеся собою, у нас тут дуже суттєві справи, які стосуються політичних переслідувань. (Шум у залі) Цікавий процес відбувається в країні. Ви знаєте, антикорупційні органи, наприклад, СБУ воно виписало протокол про корупцію співробітниці Національного антикорупційного бюро, незалежного органу, про те, що Катерина Везелева прочитала тренінг для німецького фонду Фрідріха Еберта на суму там 10 тисяч гривень. Ціле СБУ, прокурори ходили, в суді доказували, тільки сьогодні, я хочу Катерину привітати, вона виграла апеляцію після того, як перша інстанція засудила її. Другий приклад. СБУ бігає за Юлією Марушевською, яка працювала на одеській митниці і яка виписала на 8 березня всім жінкам митниці, собі в тому числі, премію. Знаєте в якому розмірі? 500 гривень. І цим займається СБУ, цим займається конкретно Перший заступник СБУ на прізвище Демчина, який є смотрящим від Президента там, який займається всіма цими політичними справами, на короткому повідку в Грановського. І головне, що саме СБУ в своїй електронній декларації засекретило і ніхто не може перевірити і дізнатися, як живуть керівники СБУ, як живуть демчини, як живуть всі ці люди… Дякую. Ваші 3 хвилини завершилися. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Андрія Шиньковича. Шановні народні депутати, 3 хвилини достатньо для того, щоб висловити свою позицію. Прошу. Шановні колеги! Виступити з трибуни мене вимусила ситуація навколо скорочення доступності для населення України пасажирських перевезень залізничним сполученням, відсутність компенсаторних заходів, які б мала забезпечити центральна влада у співпраці з місцевою. Але справжнє обурення викликала відповідь на мій депутатський запит з боку регіональної філії Південно-Західної залізниці, що входить до структури "Укрзалізниця". У своєму запиті я всього-на-всього звернувся до начальника Південно-Західної залізниці і попросив відновити потяг по маршруту Хмельницький-Старокостянтинів або, в разі неможливості, змінити розклад руху потягу Хмельницький-Шепетівка, тому що ця проблема стосується мешканців сіл Заруддя, Хотьківці, Вереміївка, Климашівка, Калинівка, Антоніни, Кузьмин, Росолівці, Манівці, Кременчуг, Западенці, Воронківці, інші, не буду всі перераховувати. Ліквідація потягу Хмельницький-Старокостянтинів призвела до ряду незручностей: людям потрібно добиратись на навчання, на роботу, в заклади медицини міст Старокостянтинів, Шепетівка, Хмельницький. У відповідь мені, обраному на 189 виборчому окрузі мажоритарнику, я це навмисно підкреслив, Південно-Західна залізниця розповіла і про виручку, і про пасажиропотік, і про збитковість, і про відсутність від експлуатації електропоїздів та дизель-поїздів, – усе, крім варіантів вирішення проблеми. А питання системне, воно стосується не лише Хмельниччини і сіл мого виборчого округу. Питання ліквідації поїздів, небажання відповідальних за це посадовців знайти ефективне рішення по довезенню пасажирів тотальне по всій Україні. Перше, я закликаю керівництво "Укрзалізниці" та Міністерство інфраструктури в цілому не розглядати пасажирський транспорт з точки зору рентабельності: чи то треба 50 людям їхати, чи 5 людям треба їхати. Раз і назавжди прийміть правило: пасажирський транспорт – це соціальна послуга, а не бізнес. Возити людей треба, але замість великих і старих електропотягів чи дизель-потягів вирішуйте питання, або менш габаритним транспортом, або менш затратним видом потягів. У світі такі є. І саме головне, друге, закликаю "Укрзалізницю" переглянути розклад потягів і зробити його зручним для людей. Ви пишете мені у відповіді на запит: "Потяг прибуває в Шепетівку в 17.26 і далі, будь ласка, пересідайте на інші потяги. Вночі приїжджайте в Хмельницький". А що робити людині вночі в Хмельницькому? До До якого медичного закладу вона вночі потрапить? Чи може є на залізничних вокзалах зручні зали очікувань? Теж немає. Самі сядьте в 17.26, доїдьте до Хмельницького і шукайте притулку серед ночі до ранку! Ви, шановні, якщо вносите пропозицію чи даєте відповідь народним депутатам, врахуйте, що ваші відповіді читають, будуть читати і давати їм Закликаємо і місцеву владу, і "Укрзалізницю" зробити, стикувати потяги з пасажирським перевезенням автобусним і зробити пасажирські перевезення для людей. Подумайте про людину, про студента, про стару жінку, яка користується цими перевезеннями. І не рівняйте, шановні представники "Укрзалізниці", по собі, тому що ви с своїх

Шановні громадяни України! Я сьогодні хочу звернутися до вас про те, наскільки ефективно у нас використовуються гроші міжнародних позик, і все, що робиться у нас в охороні здоров'я. У 2015 році Світовий банк заключив угоду між Міжнародним банком реконструкції і розвитку. І було укладено угоду про те, щоб Україні надати 6 мільярдів гривень гривень на поліпшення охорони здоров'я, на службу людей. Ви пам'ятаєте, як уряд, який був тут підтриманий коаліцією, дав повні повноваження і Кабінету Міністрів, у тому числі Міністерству охорони здоров'я. Що ми на сьогоднішній день маємо після почутих обіцянок колишнього міністра Квіташвілі: все будет завтра, до конца недели, до конца года? Ми на сьогоднішній день маємо неповноцінний уряд, тому що 10 місяців неукомплектована посада міністра охорони здоров'я. Такого в світі ніде немає. А виконуючий обов'язки міністра на сьогоднішній день, яка заявляла про повну відповідальність за стан речей, на сьогоднішній день не може дати відповідь, як використано 6 мільярдів гривень. Я вам нагадаю, це навіть більше ніж виділяється з нашого бюджету на закупівлю всіх медикаментів на цілий рік в Україну. Так ось станом на сьогоднішній день по тих звітах, що подають (це подали звіт на офіційний запит народного депутата і відповідь за дорученням Прем'єр-міністра), зуміли освоїти лишень 60 мільйонів гривень. Але саме цікаве не те, що понад 80 відсотків цієї суми використаних коштів пішло не на ремонт амбулаторій чи придбання медобладнання чи розробку якихось технологій нових чи пропонування якихось пропозицій, як реформувати охорону здоров'я, а на заробітну плату консультантів та на проведення семінарів. Вдумайтеся, понад 30 мільйонів гривень пішло виключно на організацію! Від цього легше стало медичним працівникам, які сьогодні не мають чим лікувати хворих? Від цього легше стало пацієнтам, які приходять у лікарню і за свої гроші повинні купувати ліки, і крім ненависті у першу чергу до медпрацівників, а потім до влади виходять з цієї лікарні, у ліпшому випадку, якщо вони виходять живими і здоровими. Найгірше ще не це, що це не є допомога у 6 мільярдів, це є позика. І кожного року Україна за ті кошти сплачує відсотки, оскільки, це є позика і вже цього року, і за минулий рік є сплачені кошти це є майже 700 тисяч гривень за те, що тільки ці гроші лежать і невідомо де. А з грошима у нас проблема: в 2016 році 4 мільярди вивели за кордон, ні грошей, ні ліків нема, але міністр каже, що є зато проценти. Дякую. Дякую. Шановні народні депутати! Ми звершили розгляд питання депутатських запитів і я оголошую перерву до 12 години 50 хвилин. Дякую. (Після

Все, я думаю, ми готові продовжувати роботу. Прошу приготуватися для запису. Приготувалися? Ні, ще немає. Прошу провести запис, тільки своїми власними кнопками, ви ж пам'ятаєте. Чужими не можна.

Прошу до слова народного депутата Володимира Литвина.

відомий фізик Річард Фейнман в одній із лекцій в Каліфорнійському технологічному університеті навів приклад, а лекція називалась "Наука літакопоклонінню", що в океані на острові в силу надзвичайних обставин вимушену посадку здійснив літак. Після того місцеві жителі, які були вражені цим явищем змайстрували щось подібне до літака із каміння, гілок і молилися своєму богові, щоб він злетів. Літак не злетів, а вони все очікували, що повернуться "білі боги" і допоможуть їм це зробити. Це точно так ми копіюємо здійснення реформ. Переносячи на український ґрунт без будь-якого врахування ситуації те, що у нас гучно називається радикальними і вкрай необхідними перетвореннями. Я вимушений знову говорити, зважаючи на вимоги людей про те, що добрі наміри, зокрема щодо підвищення мінімальної зарплати обернулися величезними проблемами. Шановні колеги, підіть в деякі медичні інститути і лікарні в місті Києві, я не кажу вже далі, за околицю і ви побачите, що закривають цілі відділення, змушують людей йти в неоплачувані відпустки для того, щоб вирішити цю проблему. Ніхто нічого не прорахував, на місцях обертається це повною катастрофою, насамперед, у сфері охорони здоров'я. Люди просто приречені на вмирання. На превеликий жаль, ці констатації жодним чином не пробивають тут реформаторів у Києві. Ще одна проблема. Рішення, яке прийняли про те, що за рахунок державної субвенції фінансуються тільки зарплата медиків і вчителів, а комунальні послуги і і зарплата технічного персоналу фінансується з місцевого бюджету, обернулися величезною катастрофою. Почали закривати, тобто оптимізувати лікарні і школи, розповідають, що коштів у місцевому бюджеті багато, але не порахували, що є явно депресивні території, явно депресивні райони. Нам треба вирішити цю проблему, підготовлений і буде зареєстрований законопроект, щоб повернути фінансування із державної субвенції повністю систему охорони здоров'я і освіти. Я просив би, шановні колеги, на наступному тижні, щоб ми вимагали поставити на розгляд відповідний законопроект і прийняли відповідне рішення. Дякую.

Шановний український народе! Я сьогодні хочу сказати про те жалюгідне існування, на яке прирікають колишніх політв'язнів, колишніх репресованих, тих, які боролися за волю і незалежність України у свій час. У свій час незаконною постановою Кабінету Міністрів, їм доплату до пенсій дали 50 гривень – подумайте! – 50 гривень. І ця сума зафіксована, і так дають по сьогоднішній день, розумієте? По сьогоднішній день вся сума зафіксована, але її не виплачували. Я у свій час організував, так сказати, ініціював звернення до судів. Так, були звернення до судів, ми вигравали ці позови. Тисячі людей виграли позови, але за це Пенсійний фонд не платив, виконавча служба відмовлялася виконувати рішення судів, і так по сьогодні. У Львові Чорненький Богдан добився, дійшов до Вищого адміністративного суду, і коли прийшла відмова виконавчої служби він дістав інсульт і сьогодні паралізований лежить. Люди у відчаї, коли я прийшов до Верховної Ради, я за кілька днів зареєстрував законопроект 1170, де передбачається вирішення цього питання. Люди, які повинні і по закону повинні би діставати 50 процентів до своєї мінімальної пенсії, яку вони отримують, вони не дістають нічого. І подумайте, замість 600 гривень сьогодні їм дають нуль, в той час як донорам – 150 й іншим-іншим категоріям значно більше, їх обкрадають. Мій законопроект лежить ще з грудня 2014 року, і по сьогодні він не вноситься на розгляд. Я звернувся до керівництва Верховної Ради, до Прем'єр-міністра і вимагаю, щоб законопроект 1170 був внесений сюди. Якщо ні, то я, бо до мене звертаються політв'язні – ……… Федір та інші – і вимагають, щоб я блокував трибуну. І я готовий на це, і буду трибуну блокувати, тому що законопроект лежить. Позитивний висновок Головного експертного управління, профільного комітету і він не подається на розгляд. Правда, було на сьогодні останнім питанням. На п'ятницю! Подумайте!

Цього вимагають мої друзі, колишні політв'язні, мої побратими і посестри, і я мушу виконати їх наказ. (Оплески) Слава Україні! Дякую. Я прошу до слова народного депутата Ірину Констанкевич. Прошу. Шановні народні депутати, шановні українці, дорогі волиняни! Я теж хотіла би порушити питання про ефективність і дієвість реформ, які ініціює і наш уряд, і які відстоюємо ми як народні депутати, але які в дійсності, які, насправді, на місцях відбуваються з численними порушеннями і набувають характеру або спотворень, або викривлень. Прикладом може бути моя рідна Волинь і зловживання, які ми спостерігаємо при виділенні і розподілі земель сільськогосподарського призначення. Зокрема, я хотіла зупинитися на такому показовому показовому факті, які уже спостерігається впродовж останніх двох років на Волині, це дії начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області пана Василенка. Зокрема, надійшли на моє ім'я численні звернення від голів сільських і селищних рад Ківерцівського району, Маневицького району, Шацького району, де наведені факти про сотні гектарів землі сільськогосподарського призначення, які цей високопосадовець розподіляє за принципом: тому дам, тому дам, а тому не дам. Це людина, яка, займаючи таку високу посаду, на жаль, керується не законами, а керується лише іншими принципами і сповідує лише свої корисні цілі. і досі не прийнято жодних рішень правоохоронними органами і не надана оцінка щодо дій пана Василенка. Тому я звертаюся з цієї високої трибуни і до пана Володимира Гройсмана і до міністра агропромислової.... Міністерства агрополітики пана Тараса Кутового з тим, щоби дати оцінку зловживанням начальника обласного управління Держгеокадастру в частині неправильного розподілу земель сільськогосподарського призначення, адже найбільше страждають від цього селяни, які не мають можливості використовувати землю у своїх потребах для випасу худоби, яка так важлива зараз у нинішній час безгрошів'я. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Народний депутат Мосійчук передав слово народному депутату Ляшку. Прошу, Олег Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні мої українці, я хочу повідомити вас, що влада нинішня продовжує черговий наступ на соціальні, економічні права ваші. Сьогодні по залу зібрано майже 50 підписів представниками компрадорської коаліції, якої реально юридично немає відповідно до Конституції, але є коаліція грабіжників, які хочуть забрати святу українську землю в українських селян, які хочуть позбавити Україну майбутнього. Ці представники коаліції компрадорської, грабіжників підписали звернення до Конституційного Суду про визнання неконституційним мораторію, мого мораторію, який підтримали тут, у парламенті, про заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення. Це один фронт боротьби. І Конституційний Суд, який колись обслуговував Януковича, скасувавши Конституцію, сьогодні, очевидно, теж візьме під козирьок "чего изволите?", для того щоб спробувати скасувати наш мораторій, який захищає право майбутніх поколінь українців володіти своєю рідною землею. Інший фронт боротьби – це підготовлений компрадорською владою, коаліцією грабіжників проект Меморандуму з Міжнародним валютним фондом, в якому так само передбачено запровадження ринку землі, тобто фактично обібрати селян до нитки. Тому що сьогодні, якщо запровадити ринок землі і мільйони гектарів вийдуть на продаж, ціни і так немає, а то обвалиться взагалі за копійки, і в самих нужденних заберуть ту землю, і завтра наші діти ходитимуть батраками на цій землі. Як у класика, пам'ятаєте: "Чия земля? – Калитчина. – Чия земля? – Калитчина". Оці новоявлені "калитки" – хай їм, паразитам, грець у печінку! – хочуть забрати у вас, дорогі селяни, землю, щоб в селі не було корови, щоб в селі не було роботи, щоб в селі не було світла, води, і життя щоб не було. От, що значить забрати землю. Тому що їх у першу чергу цікавлять заробітки. Вони ніяк не можуть нажертись, у них ті заробітки з вух уже лізуть на вашому горбу, дорогі мої нужденні селяни. Але ми не дамо владі компрадорів і грабіжників вас пограбувати. У вас є надійний захист і ваш щит – це Радикальна партія Олега Ляшка. Ми вимагаємо від влади винести на всенародний референдум і запитати в українців, чи підтримують вони продаж землі, чи підтримують вони підвищення пенсійного віку, як це пропонує влада. Ми вимагаємо від влади: руки геть від нашої землі! Бо я вам переламаю і руки, і ноги за землю, за українських людей! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Юрія Одарченка. Шановні виборці! Шановні українці! Юрій Одарченко, Херсонська область. Зараз уряд дуже багато каже про те, що необхідно зменшувати витрати Пенсійного фонду і що вимога Міжнародного фонду – це підвищення пенсійного віку, по суті звуження прав і рівня життя пенсіонерів. Уряд нічого не робить для того, щоб зменшити витрати бюджету на інші потреби чи прийняти законопроекти, які подавала партія "Батьківщина", пов'язані з деофшоризацією і оподаткування доходів від дивідендів. на цьому тижні уряд Гройсмана виносить на розгляд парламенту законопроект про уникнення подвійного оподаткування з Люксембургом. Я хочу, щоб громадяни знали, наскільки цинічна позиція сьогодні уряду Гройсмана, пов'язана з тим, що на фоні заяв про необхідність підвищення пенсійного віку абсолютно цинічно, грубо, по-хамськи на розгляд парламенту намагалися внести закон, який би ратифіковував Угоду, підписану ще урядом Пустовойтенка в 2007 році, про уникнення подвійного оподаткування з Люксембургом. Громадяни, можливо, не розуміють до кінця, що це таке. Але, шановні, це ті ж самі офшори, які сьогодні намагаються уряд не тільки не скасувати, а запровадити нові схеми для того, щоб виводити свої прибутки. Щоб ви розуміли що таке уникнення подвійного оподаткування з Люксембургом. Це схема набагато гірша, ніж та існує сьогодні з офшорними фірмами в Кіпрі. Люксембург є головним центром ЄС для надання офшорних банківських фінансових послуг. В 2016 році з 147 банків зареєстрованих в Люксембургу, лише 7 мали не офшорний статус. Люксембург не відкриває жодних відомостей про кінцевих бенефіціарів власників банківських рахунків чи майна без рішення суду, до якого записана черга позивачів на три роки На жаль, Люксембург не приєднався також до Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах і внаслідок ратифікації цієї конвенції Україна отримує ефект другого Кіпру, який наразі залишається цікавим лише з точки зору звільнення від з точки зору звільнення від оподаткування пасивних доходів. Однак після відомого скандалу має розкрити відомості про бенефіціарів. Я вважаю, ми вважаємо, що це велика ганьба, коли замість того, щоб повернути пільги чорнобильцям, афганцям, уряд робить все для того, щоб відкрити чергову офшорну діру, в яку б вони могли виводити свої кошти. Дякую вам. Наступним буде народний депутат Юрій Бублик, вони помінялися місцями з народним депутатом Ігорем Луценко. Прошу. Дякую. Юрій Бублик, 145 виборчий округ, Полтавщина, позапартійний, позафракційний і там ще на табло написано "Блок Петра Порошенка", то не відповідає дійсності, то є неправда. Чому саме неправда, тому що ще 18 січня мною подано відповідне повідомлення на ім'я Голови Верховної Ради Парубія. Із 18 січня до сьогодні чомусь Голова Верховної Ради соромиться його зачитати, тому вимушений допомогти Голові Верховної Ради і озвучити це повідомлення. Керуючись пунктом 3 статті 60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", повідомляю про свій вихід зі складу депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенка". Для забезпечення мого виходу з Коаліції депутатських фракцій "Європейська Україна" цим повідомляю про відкликання свого підпису під Угодою про Коаліцію депутатських фракцій "Європейська Україна". Крім того, у відповідності до Регламенту Верховної Ради, я просив оголосити це повідомлення на найближчому пленарному засіданні, чого, на жаль, не трапилося. Таку дивну ситуацію ми маємо на сьогодні у Верховній Раді України, коли де-факто коаліція відсутня, але якось там, не знаю, за якими нормами вона існує. На сьогодні є ряд депутатів, які вважають, що вони вийшли з коаліції, але фактично там перебувають, відповідні повідомлення до сих пір Головою Верховної Ради не оголошені. Говорять, що це не врегульовано Регламентом Верховної Ради, але коли так переконливо запрошувати до коаліції, до фракції, то це чомусь було врегульовано. написав заяву, не готовий в подальшому поділяти дерибан влади. Зрізом тому є мій виборчий округ, моя Полтавщина. Назву лише декілька зловживань, які мають місце. Це Державна архітектурно-будівельна інспекція, де чітко владою встановлений тариф в розмірі 1 долар по декларації за початок робіт, 1 долар по декларації за введення в експлуатацію. Всі будівельники приходять до мене як до депутата скаржитись, на що я не можу ніяк вплинути, ніяк поламати цю корупційну складову, на жаль, не вдається. Що говорити про Держгеокадастр, коли в моєму рідному селі, де я народився, виріс і проживаю, Держгеокадастр масово дерибанить землю, дійшло до сільських цвинтарів. Я маю засторогу, що там і могили вже понаділені якимось комусь державними актами. останньою краплею, це звичайно страхіття оте на митниці, що відбувається по імпорту скрапленого газу, де повним ходом відроджуються схеми Курченка. Тому бажаю успіху коаліції. Я далі участі в цьому злочині брати не готовий. Хто поділяє мою позицію, прошу писати заяви, виходити і оголошувати. Дякую. Дякую. Справді, є звернення від народного депутата, і він його озвучив. Діяльність коаліції є нерегламентована, тому що вона є сьогодні регламентована тільки в Конституції України, до цього часу не були внесені зміни до Регламенту Верховної Ради України, на жаль. І тому порядок входження так само, як і виходу із коаліції, він до цього часу є нікому не відомий і регулюється, скажемо так, звичаєвим парламентським правом, якщо можна так назвати. Запрошую до слова народного депутата Олену Ледовських. Народний депутат Єфремова. Шановна головуюча, шановні народі депутати, шановні українці! Хочу звернути вашу увагу на тривожну ситуацію, яка може відбутися, якщо ми з вами вчасно не відреагуємо. Як відомо, у Харкові, який я представляю, діє найбільший в Україні вищий навчальний заклад з підготовки кадрів для Національної поліції – Харківський національний університет внутрішніх справ. Але якісна підготовка майбутніх фахівців-слідчих може опинитися під загрозою. Маю перевірену інформацію, що певні зацікавлені кола лобіюють зміни до Закону "Про вищу освіту", які передбачають вилучення спеціальності "Слідчий" з переліку юридичних та переведення її виключно до правоохоронних професій. Такий, здавалось би, незначний для багатьох нюанс, насправді, може завдати невиправної шкоди всьому кримінальному блокові Національної поліції. За статистикою 98 відсотків кримінальних проваджень проходять саме через Національну поліцію, і саме слідчі поліції у більшості випадків першими кваліфікують злочин за Кримінальним процесуальним кодексом, а це виключно юридичний напрямок. То ж наслідком таких пропозицій до Закону "Про вищу освіту" може стати фактичне знищення інституту слідчих в Україні. Простіше кажучи, майбутнім слідчим бракуватиме необхідних знань, кваліфікації та навичок для виконання своїх обов’язків. Питання: для чого це робиться? Все дуже просто: гонитва за державним замовленням. Вищі навчальні заклади, які готують юристів, зацікавлені, аби кількість таких ВНЗ була якомога меншою. Ні для кого не секрет, що сьогодні майже кожен вищий заклад, навіть суто технічний випускає правників. Але ж давайте розставимо пріоритети: від того, наскільки якісно буде підготовлений майбутній слідчий безпосередньо залежить результат боротьби зі злочинністю, а відтак – безпека кожного громадянина України. Шановні народні депутати! Ми з вами ухвалили вже чимало законопроектів щодо реформування правоохоронних органів. Закликаю вас усіх, присутніх і відсутніх, бути справжніми патріотами, проявити небайдужість і відповідальність та відвернути зміни, які можуть завдати невиправної шкоди всій правоохоронній системі. Дякую. Надіюся на підтримку. людина, яка є ініціатором цих змін, я готова прийти до вас на фракцію для того, щоби пояснити природу тих змін, які вас так лякають, в яких насправді нема нічого страшного.

Запрошую до слова народного депутата Солов'я, якому передав слово народний депутат Іщенко. народні депутати України! Ситуація, що склалася в регіоні західний Донбас з постачанням питної води, є майже катастрофічною. Постачальником води до регіону є підприємство водопровідно-каналізаційного господарства обласного підпорядкування "Дніпро-Західний Донбас", яке забезпечує питною водою населення міст Павлоград, Тернівка, Першотравенськ, Синельниково, Павлоградський, Петропавлівський та Синельниківській район населенням 300 тисяч мешканців. Споживачі цієї води: 11 закладів охорони здоров'я, з яких 3 пологові будинки, 72 дитячі садки, 79 закладів середньої та професійної освіти, 17 підприємств, в тому числі 10 вугледобувних підприємств та Павлоградська гірничо-збагачувальна фабрика, що впродовж багатьох років забезпечують енергетичну безпеку нашої держави. За майже 30 років експлуатації, без капітального ремонту, об'єкти водогону більш, ніж на 80 відсотків відпрацювали свій ресурс та потребують значного оновлення. Необґрунтовані втрати води водогону складають понад 30 відсотків, а обсяг енергоспоживання перевищують 30 мільйонів кіловат на годину на рік. Всі ці показники вимагають постійного підвищення тарифів на водопостачання для споживачів, але і ці, вкрай не бажані, заходи не поліпшують фінансовий стан підприємства, яке вже впродовж багатьох років є збитковим, немає можливості вчасно виплачувати заробітну платню своїм робітникам та закуповувати, необхідні для очищення фільтрації води, реактиви. У березня 2016 року була створена робоча група з провідних фахівців у галузі водопостачання та енергоефективності, яка ретельно вивчила технічний стан водогону та розробила пропозиції щодо скорочення споживання енергоресурсів з фінансовими розрахунками вартості капітальних ремонтів і встановлення сучасного обладнання. Для комплексного приведення водогону "Дніпро-Західний Донбас" в належний сучасний технічний стан, потрібно 170 мільйонів гривень. У 2016 році частково розпочато роботи з виконання, зазначених робочою групою, заходів, але вони ведуться вкрай незадовільними темпами, в тому числі, і з-за браку коштів. До мене, як до народного депутата України, звернулися жителі західного Донбасу з проханням про допомогу у вирішенні цього, вкрай важливого, питання. Враховуючи вище зазначене, звертаюся до вас, шановні прем'єр-міністри, шановні колеги, з проханням підтримати 300 тисяч мешканців західного Донбасу та вирішити нагальне питання фінансування капітального ремонту, заміни на сучасне обладнання водогону "Дніпро-Західний Донбас", що дозволить надалі безперебійно постачати питну воду в регіон, значно зменшити енергоємність підприємства та знизити тарифи на водопостачання і водовідведення для населення. Дякую за увагу. Дякую. І запрошую до слова народного депутата Ігоря Луценко, прошу. Шановні співгромадяни, шановні колеги, хочу проінформувати вас про черговий злочин, котре вчинило керівництво Національного банку України. 14 грудня 2016 року керівник Національного банку України Валерія Гонтарева звернула з вельми зухвалим і безцеремонним листом на ім'я Верховного Суду України з погано завуальованою вимогою примусити всі суди вирішувати справи на користь Національного банку України. Як випливає з листа очільниці НБУ, фінрегулятор вимагає від судової гілки влади однакового застосування норм банківського законодавства в ході розгляду справ щодо скасування рішень НБУ. Я нагадаю, що на сьогодні судами скасоване рішення Нацбанку щодо відкликання ліцензій для ліквідації 11 банків. Тобто в 11 випадках судами підтверджено абсолютний непрофесіоналізм керівництва Національного банку України. Це був би вирок для будь-якого керівника НБУ, але не Гонтаревої. Натомість НБУ в особі Гонтаревої вважає, що може давати вказівки суду і вимагати, щоб суди, в принципі, не наважувалися оскаржувати її рішення. Я хочу проінформувати пані Гонтареву, котра вочевидь не знає елементарних основ правосуддя, що Верховний Суд за всієї поваги до нього не є керівною конторою для нижчих судів. А сам пан Романюк, його голова, не є начальником над всіма суддями України. Можливо це для Гонтаревої стане відкриттям, але за законом кожен суддя ухвалює рішення самостійно або в складі колегії. Не може Голова Верховного Суду України просто подзвонити суддями і дати вказівки, як їм приймати рішення. Я вважаю, що такі звернення Національного банку України є складом кримінального злочину, є намаганням покрити ті кричущі правопорушення на мільярди гривень, які здійснюються за сприяння пані Рожкової і пані Гонтаревої. Я гарантую, що наступного тижня буде ряд публічних заходів з боку громадськості, які будуть вимагати, перш за все від правоохоронних органів, належної правової оцінки діям Рожкової і Гонтаревої. Сподіваюсь, що найближчим часом це наскрізь корумповане керівництво Національного банку України буде уже спілкуватися з судом не у своєму нинішньому статусі, а в статусі звинуваченого. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Ігоря Шурму. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". У зв'язку з тим, що на третій рік реформаторських змін так і немає концепції стратегії розвитку системи охорони здоров'я, тема госпітальних округів є на сьогодні надзвичайно драстична в суспільстві. На місцях виникли цілком очікувані проблеми, люди обурені незрозумілим розподілом областей, навіть виходять на акції протесту з вимогою збільшити кількість округів і змінити затверджені межі. Мешканці Вінниччини, Волині, Харківської області закликають зупинити таке знущання над медичною галуззю. У обласних державних адміністраціях посилаються на вказівку зверху щодо того, скільки округів має бути? І не приймають обґрунтовані зауваження жителів області. Але ж питання визначення теж меж госпітальних округів це компетенція виключно місцевих громад, а Кабінет Міністрів та Міністерство охорони здоров'я повинні слідкувати лише за методологією та технічними критеріями формування округу. На прикладі ситуацій на Вінниччині, до речі, батьківщина Президента і Прем'єр-міністра України, можна стверджувати, що на практиці створення госпітальних округів може призвести і призведе до реального скорочення мережі закладів, а відповідно і вивільнення людей. Що цей проект є антилюдським, внаслідок такої псевдореформи частина населення втратить доступ до екстреної медичної допомоги. А у випадку створення не достатньої кількості госпітальних округів порушується головний принцип медичної форми – доступ громадян до медичної допомоги. Такі надзвичайно важливі для сфери охорони здоров'я кроки, як правило, і логічно повинні – створення госпітальних округів – як правило, і логічно, мали би запроваджуватися після успішної успішної апробації у вигляді експериментів. Хочу зазначити, що ще на сьогоднішній день ніхто не відміняв чинної статті 49 Конституції, яка забороняє скорочувати мережу державних і комунальних лікувальних заклади. При цьому знову законодавство України про охорону здоров'я визначає мережу як сукупність лікувальних закладів, що забезпечують потреби населення в медичному обслуговуванні на відповідній території. Уряд має звернути увагу, що автори так званої реформи повністю її провалили. Все це призводить до збільшення соціальної напруги в суспільстві. Криза і надалі загострюється. Сьогодні необхідно призупинити дію Постанови Уряду 932, допоки Міністерством охорони здоров'я не буде розроблений конкретний план, і затверджений план, повний пакет необхідних нормативних документів і не буде впроваджено консультацій для... та обговорення на місцях. Якщо ми говоримо про децентралізацію, то самі громади мають затверджувати кількість та межі госпітальних округів, а сам процес створення округів має бути публічним, відкритим і бути затвердженим на сесіях районних, міських і обласних Це і буде підставою для їх створення. Госпітальні округи мають формувати люди. А що на сьогодні? А на сьогодні люди йдуть у поліклініку, оглядаються за собою, чи за ними йдуть гроші, як обіцяла пані Супрун. Вони у поліклініку прийшли, а грошей за ними нема. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Солов'я, якому передав слово народний депутат Іщенко. Прошу. Юрій Соловей, 89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Шановні колеги, я хочу сказати, що вчасна реформа, яка була проведена в наших найближчих сусідах – Польщі, Угорщині, Румунії чи навіть в тій же Болгарії щодо децентралізації влади, дала той ефект, що ці країни сьогодні набагато більш рухаються швидко і динамічніше, ніж Україна. Це при тому, що стартові умови були абсолютно різні, і Україна на старті володіла набагато більшим економічним, інтелектуальним і людським потенціалом. Неможливо у такій державі, як Україна, приймати якісні і ефективні рішення, коли ці рішення приймаються в центрі. І ми маємо приклад, 20-річний приклад керування державою, моделлю централізованого керівництва і має ті результати, на які сьогодні відчувають на собі кожен українець. І я вважаю, що, напевно, самою важливою реформою, яку розпочав український парламент, це була реформа територіально-адміністративного устрою або реформа децентралізації української влади. Важко, непросто, але ця реформа нами була започаткована і вона сьогодні реалізовується в нашій державі. Суть цієї реформи дуже проста – це передача повноважень і передача ресурсу з Києва на місця, щоби люди мали можливість обирати самостійно собі владу, яка буде діяти в інтересах тих людей, які вибирають цю владу. І сьогодні ця реформа рухається в Україні, вже понад 300 громад працює в Україні. Я вдячний кожному парламентарю, який вчора проголосував і підтримав три важливих історичних законопроекти щодо просування дальше децентралізації це і законопроект по олійній плямі (4772), це законопроект щодо повноважень старост, які працюють на місцях (4742) і це законопроект щодо передачі об'єднаним територіальним громадам тих повноважень і ресурсів, які є в органах місцевого самоврядування. Але чи достатньо цих законопроектів сьогодні для того, щоби завершити вже в 2017 році цю реформу? Очевидно, що ні. Сьогодні ми так і не спромоглися включити до порядку денного законопроект 5520 – щодо об'єднання сіл, які знаходяться у різних районах. І саме тому я звертаюся до керівництва парламенту. Вже в найближчий час на найближче пленарне засідання все-таки винести на розгляд парламенту питання порядку включення до порядку денного даного законопроекту. Окремо я звертаюсь до уряду. Реформа не може тривати вічно. Вона повинна мати початок і повинна мати кінець, тим більше, така важлива для України реформа як децентралізація влади. Я вважаю, що 2017 рік повинен Будь ласка, 30 секунд. Завершуйте. реформи децентралізації влади, яка, я переконаний, дасть колосальний поштовх для розвитку України, оскільки вона дасть напряму людям можливість управляти тими громадами і тим керівництвом, яких вони самі обирають. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Мосійчука, якому передав слово народний депутат Кириченко. Шановний український народе, сьогоднішня продажна, компрадорська більшість в парламенті, компрадорський уряд і компрадорська влада в цілому робить все для знищення української економіки, для знищення самої суті українства, для того, щоб відібрати у вас, у нас, у нашої нації найцінніший скарб: українську землю. Цим парламентським залом бігають різного роду мишаки, збираючи підписи за доручення аграрних олігархів і чужинців, підписи під поданням до Конституційного Суду, щоб скасувати мораторій на землю, щоб чужинці прийшли на политу кров'ю українців землю – і відібрали в нас нашу рідну українську землю. Фракція Радикальної партії Олега Ляшка не допустить цього злодійського плану. Друге. Зараз на Прикарпатті в порушення мораторію на вивезення лісу-кругляку з Івано-Франківщини вагонами ліс вивозиться під виглядом дрів. Це факт. І якщо митниця цього не буде робити, то наші однопартійці, члени Радикальної партії з Франківщини будуть блокувати ці вагони, будуть показувати цілому світу. Хочу запевнити керівників митниці: ваші злодійські плані відомі. За минулий рік, виявляється, з Франківщини не вивезено жодного кубу лісу-кругляка, зате виводяться дрова. Ну і нарешті, в країні йде війна. Багато хто дискутує щодо блокади співпраці з так званими "ДНР", "ЛНР". Але про що ж можна говорити, якщо співпраця йде з компаніями, які напряму афілійовані до Російської Федерації, які змінили вивіску, а продовжують працювати на російський бюджет, на російську оборонну промисловість. Мова про компанію "Лукойл", яка зараз провела ребрединг, називається "Амік". Я хочу заявити наступне і звернутися з цими словами до керівництва Служби безпеки України, яке вже порушило кримінальне провадження, до Генеральної прокуратури і до ДФС. Ця компанія третій рік показує від'ємний баланс, що вони в збитку. Уявіть собі, продаючи нафтопродукти, вони в збитку. Це є приховуванням податків, і я прошу правоохоронні органи втрутитися, і прошу вважати мій…

Дякую. Шановні колеги, до мене звернулася Бродівська районна державна адміністрація Львівської області. Скоро закінчується зима, починається посівна і проблема, яка виникла, потребує розв'язання. Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року за номером 1051 було прийнято рішення покласти на Держпродспоживслужбу повноваження з реєстрації сільськогосподарської техніки та контролю за якістю насіння, його біологічною та генетичною безпекою через ліквідацію Держсільгоспінспекції. Це мало забезпечити безперебійні процеси реєстрації сільськогосподарської техніки, сертифікації насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських рослин, призначених для реалізації та… на території України та міжнародної торгівлі з видачею сертифіката. На даний час механізм передачі повноважень від ліквідації Держсільгоспінспекції не регламентовано. В Бродівському районі дислоковане управління Держпродспоживслужби Львівської області, куди звертаються власники сільськогосподарської техніки щодо її реєстрації, отримання прав на керування зазначеною технікою, а також агроформування району щодо визначення посівних якостей насіння. Проте відсутність спеціалістів відповідної кваліфікації, в зазначеній вище структурі на території Бродівського району, унеможливлює реалізацію наданих повноважень Держпродспоживслужби. Прошу відповідному міністерству відреагувати на дану проблему і вирішити її. Пані Оксано, я також буду просити вас моє звернення, мій виступ вважати зверненням до відповідних структур. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Запрошую до слова народного депутата Сергія Сьогодні дуже багато інформації ми чуємо щодо помилки, яка була допущена при голосуванні за бюджетний пакет щодо податкової міліції, коли внаслідок помилки з пунктами розділ "Податкова міліція" було виключено з Податкового кодексу і це повинно було набути чинності одночасно з створенням нового органу фінансової поліції, але в наслідок технічної помилки трапилося так, що з 1 січня цей державний правоохоронний орган опинився, на жаль, поза законом і при цьому він лишився не ліквідованим, і при цьому держава не визначилася щодо створення нового якісного органу фінансових розслідувань і передачі йому відповідних повноважень. Тому коли в нас трапилася ця правова колізія, для пришвидшення вирішення цієї ситуації, безумовно, потрібно зараз спільними зусиллями напрацьовувати і швидко в парламенті розглядати закон про створення нового єдиного органу, який буде розслідувати всі кримінальні провадження, де є об'єктом публічні інтереси держави і місцевого самоврядування. Вчора ми з медіа дізнаємося, що в уряді працює робоча група з числа силовиків і міністрів, яка якраз займається розглядом цього законопроекту. Скажіть, будь ласка, що силовики можуть змінити і реформувати? Чи вірите ви, що вони відмовляться від частини своїх повноважень на користь нового єдиного аналітичного органу і від своїх каральних інструментів? Я не вірю, наприклад. Тому для того, щоб ми якісно провели дану реформу, вважаю за необхідне нагадати, що в парламенті вже рік як зареєстрований законопроект 4228 за моїм авторством про ліквідацію податкової міліції і створення Фінансової поліції. І хочу нагадати основні положення цього законопроекту, які, я вважаю, повинні бути взяті урядом, його робочими групами за основу. По-перше, Фінансова поліція – це має бути окремий незалежний єдиний орган, який забере економічну підслідність в СБУ, в Національної поліції, в прокуратури, в ДБР. Як передбачено меморандумом МВФ,

суб'єктів господарської діяльності до виявлення факту злочину. І перевірочні дії проводитимуться лише у випадках, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом. Силового підрозділу там не повинно бути. Там повинні бути встановлені квоти, щоб старі всі силовики, які працювали в правоохоронній системі роками і не показують не показують жодних ефективних результатів в боротьбі з економічними злочинами, не могли прийти на конкурс і стати працівниками нової Фінансової поліції. Тому я зараз прошу Прем’єр-міністра, прошу міністра фінансів забезпечити… забезпечити участь в робочій групі народних депутатів з профільних комітетів, громадськості, і найголовніше, не тільки прокурорів і міліціонерів, а й адвокатів, які займаються господарськими злочинами, і які на власному досвіді знають, які порушення порушення чиняться податковою міліцією, і як їх ліквідувати в новому органі. Дякую. (Оплески) ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Розенблата. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановний український народ. Я хочу знову повернутися до вівторка, коли в стінах Верховної Ради України відбувся черговий державний злочин, і Верховна Рада протягом Два роки ми чекали прийняття цього закону. Два роки люди, які сьогодні добувають цей бурштин, але хочуть легально це робить, тому що вони повинні кормити свої сім'ї, родини, вони чекали цього. На жаль, ми не виправдали їхніх сподівань. На жаль, ми не виправдали сподівань взагалі українського народу, який дивиться вже за цим нахабством, за цим державним злочином, який відбувається кожного дня, коли кримінальні структури під кришуванням правоохоронних органів незаконно добувають бурштини. Ви знаєте, нещодавно ми створили територіальні громади об'єднані. І от керівники цих об'єднаних громад дзвонили до нас і питали: коли ви приймете закон, коли ми зможемо, дійсно, опікуватися лікуванням людей, будувати дороги, лікарнями, освітою, у тому числі кошти повинні йти до місцевих бюджетів, до державного бюджету. Ми повинні створювати робочі місця. Ми повинні все робить для того, щоб Україна розвивалася. Сьогодні коли ми знову дивуємося, що МВФ відклала розгляд питання про виділення чергового траншу, то я хочу сказати у відповідь, а вони, дійсно, дивуються, чому Україна, маючи всі свої ресурси, земельні ресурси, природні ресурси, не може використовувати їх у цілях розвитку своєї економіки. Чому ми повинні постійно ходить по всьому світу і шукати гроші і подачки? Скільки це буде відбуватися?

Що відбувається в країні? Люди повірили в інвестиції, люди зробили інвестиції, люди вклали гроші для того, щоб створити підприємство, деревообробіток, меблеве підприємство. Сьогодні ми кажемо: ні, да ми пошуткували. Тому що, знаєте, Верховна Рада сьогодні приймає рішення і може відмінять рішення. Я вважаю, що такі речі вони не можуть бути в країні, яка прагне до європейської якоїсь свободи, яка прагне до європейських цінностей. Вибачте, ми ведемо себе дуже некоректно по відношенню до всіх тих, хто вірить в Україну. Тому хочу звернутись до Прем'єр-міністра України як до людини, яка, може, остання надія, внести все-таки законопроект, як того вимагали всі партії і блоки, які не голосували за законопроект, а також знайти вихід із даного положення. Тому що лютий місяць скоро закінчиться, і коли зійде сніг, люди знову підуть шукать собі робочі місця. Якщо ми не можемо їм дати можливість законним шляхом... Будь ласка, 30 секунд, завершуйте. РОЗЕНБЛАТ Б.С. … то ми повинні знайти можливість для того, щоб вони урядом були створені. Тому закликаю сьогодні знайти вихід і припинити це безглуздя, те що твориться в Поліссі і на поліських наших лісах. Дякую.

Доброго дня, Україно! Поділяю стурбованість колеги про те, що в Україні немає інвестиційного клімату, не приходять іноземні інвестори на приватизацію та і самої приватизації немає, тому що державні підприємства є дойними коровами з державного бюджету. Клани збагачуються, українські громадяни бідніють, в цей час відбувається цинічний процес консолідації силових структур в руках Президента. Порівняйте, що було рік тому і що зараз: між НАБУ і Спеціалізованою прокуратурою розкол, НАЗК взагалі не діє, по суті усунулося Державне бюро розслідувань, фаворит на посаду людина, близька до Адміністрації Президента, в Генпрокуратурі були сподівання, що поміняємо Шокіна на Луценка і щось поміняється, а нічого не помінялося і СБУ під керівництвом реально Демчини, першого заступника, який близький так само до оточення Президента, все працює в одній вертикалі. Ідемо на вибори Президента на наступний термін, очевидно, треба для цього всіх зібрати в один кулак, щоб гарантували результат. Але крім консолідації силовиків відбувається консолідація в сфері мас-медіа. Ви бачите: на одних каналах призначають "смотрящих" Банкової, на інших каналах тримають власників на гачку, щоб правильно висвітлювали роботу, на третіх каналах забирають ліцензії, створюють проблеми для того, щоб не розповідали, хто є головним бенефіціаром корупції в Україні. І третій процес консолідації – це консолідація корупційних грошей, коли на всі державні підприємства призначають "смотрящих", призначають компанії-посередники, які будуть постачати або купувати продукцію, а потім перепродавати з маржею, а маржа осідає на офшорах для того, щоб потім ці гроші знову вкласти в політику. сьогоднішній виступ присвячений конкретній схемі, про який ще мало відомо Україні, але яка вже, мені відома. Минулого тижня "Укрзалізниця" провела тендер на закупівлю величезного обсягу пального на 3 мільярди гривень, це ледь не половина всієї річної потреби і всі 3 мільярди гривень, три лоти, виграла одна, маловідома, компанія.

Я вам скажу, ця компанія належить пану Адамовському, який є, в свою чергу, партнером, всім відомого, "смотрящего" за судами, прокуратурою, СБУ пана Грановського. І півбіди це те, що тут відвертий корупційний конфлікт інтересів. Друга історія в тому, що ця компанія "Трейд Коммодити" постачала Коммодити" постачала державному резерву України минулого року паливно-мастильні матеріали і державний резерв відмовився їх приймати, тому що вони були низької якості, тому що вони просто розпадалися і у мене в руках є експертиза, яка це підтверджує. Ці факти… Ці факти відомі всім, кому треба, всі знають керівництві держави, всі знають про ці паливно-мастильні матеріали, які були поганої якості, які держрезерв відмовився приймати і навіть пішов до суду для того, щоб відсудити 30 мільйонів гривень в "Трейд Коммодити". Замість того, щоб компенсувати гроші, зараз "Трейд Коммодити" отримала тендер на "Укрзалізницю" на 3 мільярди гривень. все. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Галасюка, якому передав слово народний депутат Рибалко. Прошу. Шановні українці вітаю вас! Для того, щоб підвищувати доходи громадян, для того, щоб підвищувати соціальні стандарти, зарплати і пенсії потрібно, щоб в Україні розвивалась власна економіка, власна промисловість. Промисловість є серцем економіки будь-якої сучасної країни. А що відбувається у нас? Влада сьогодні наносить черговий потрійний удар по українській промисловості, глибше затягнути країну в боргову яму і замість того, щоби за рахунок податків жити, брати кредити МВФ і за ці кредити продавати землю, продавати пенсійний вік і витискати талановитих українців з нашої рідної країни. Що відбувається? Національна комісія з регулювання енергоринку підвищила в шість разів вартість підключення до електромереж, тобто ввели абсолютно штучний, необґрунтований, корупційний, грабіжницький податок на всю українську промисловість, на малих і середніх підприємців і практично знищили знищили цим рішення створення нових об'єктів альтернативної енергетики. Хіба так робиться в будь-якій країні, яка себе поважає? Ні, це абсолютно антидержавницьке рішення на користь монополістів і проти української промисловості. Як заступник лідера Радикальної партії, голова Комітету промислової політики і підприємництва я зробив відповідні звернення НКРЕ, в ту компанію, яка робила оцінку на основі яких створені ці грабіжницькі тарифи. Ми будемо намагатися їх перегляду і відміни цієї постанови НКРЕ. Друге. Підвищили вартість газу для промисловості на 22 відсотки, що це таке? Ви скажіть як можна прирівнювати штучно ціну українського газу до ціни газу імпортного видобутку. Якщо керуватись такою логікою, так давайте просто візьмемо і зарплати прирівняємо до європейських, чи вартість по кредитах зробимо замість 25 відсотків, 2 відсотки за один день. Ми ж розуміємо, що це неможливо, так чому ж це можливо тоді у сфері ціноутворення на газ? Як можна так, просто вбивати українську промисловість? Чи наступне, чергові наміри "Укрзалізниці" підвищити тарифи на вантажні перевезення на 25 відсотків. Слухайте – це ж геноцид української промисловості, хто порахував вплив цього абсолютно недолугого рішення, на інфляцію, на курс гривні, на доходи громадян, на ВВП країни, на ті податкові надходження, які будуть. Цей вплив є негативним, про це сьогодні кричать краще міжнародні й українські експерти. Так скажіть, чи влада дослухається до цих позицій, чи буде продовжувати руйнувати українську промисловість? Фракція Радикальної партії закликає всіх проукраїнських депутатів, ми беремо це питання на жорсткий парламентський контроль і будемо виборювати тарифну політику країни в інтересах українських громадян і в інтересах української промисловості для того, щоб жити за рахунок власних ресурсів, а не закордонних подачок. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Юрія Дерев'янка, йому передала слово народний депутат Ричкова. Юрій Дерев'янко, політична партія "Воля". Шановні українці! Шановні автомобілісти! Шановні власники автомобілів на іноземній реєстрації! Ми можемо робити вигляд, що у нас у країні проблеми цієї не існує, що проблеми автомобілів з іноземною реєстрацією немає в Україні, але ми повинні бути свідомими того, що від 1,5 до 2 мільйонів таких автомобілів перебуває на території України. І власники таких автомобілів сьогодні змушені для того, щоб знаходитися у правовому полі, робити різноманітні дії. І вони користуються цими автомобілями не від того, що в них таке дуже добре, хороше життя, а від того, що це є залишки нашого середнього класу, який сьогодні здатний мати дві-три-чотири тисячі євро чи доларів і придбати саме такий автомобіль. І це єдиний спосіб сьогодні для багатьох з цих людей годувати свою родину, бути економічно активним і працювати. Автомобілісти наші, які саме цими автомобілями користуються, уже проводили кілька попереджувальних акцій для того, щоб звернути увагу уряду і влади на цю проблему. Натомість, яка реакція від влади зараз відбувається? Що робить влада? Влада створила спеціальні загони фіскальної служби, поліції і митників, які вилучають по всій Україні такі автомобілі, їх зупиняють, користуючись інколи юридичною неосвіченістю громадян, вимагають з них хабарі для того, щоб відпустили таких громадян, і ці репресії відбуваються по всій Україні. Для того, щоб вирішити цю проблему ми з багатьма народними депутатами – Володимиром Парасюком і більше як сто народних 100 народних депутатів, присутніх сьогодні в українському парламенті – запропонували законопроект 5567. І я дуже дякую всім народним депутатам, які долучилися до цієї ініціативи, щоб вирішити цю проблему. Але сьогодні цей процес блокується, сьогодні уряд, і від уряду саме залежить позиція, яку чекає відповідний профільний комітет пані Южаніної, точку зору уряду стосовно вирішення цієї проблеми, суть якої полягає у дуже простих речах: власники автомобілів з іноземною реєстрацією готові платити щорічно від 150 до 200, 250 і більше євро в залежності від автомобіля, наповнювати Державний бюджет, це близько 9 мільярдів гривень в рік. Мало того, учасники АТО будуть мати одноразове звільнення від таких платежів, автомобілі будуть мати протягом двох місяців можливість пройти відповідні митні процедури для того, щоб легалізувати свій стан в Україні, і ми будемо мати чіткий реєстр всіх власників автомобілів українських громадян, які будуть нести відповідальність саме за ці автомобілі. Тому ми вимагаємо сьогодні припинити ці репресії, ми вимагаємо сьогодні від уряду чіткий дати сигнал профільному комітету пані Южаніної стосовно підтримки законопроекту 5567 і дати можливість нашим громадянам України користуватися цими автомобілями і почувати себе гідно, і припинити над ними знущатися. Дякуємо вам за увагу. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, шановна пані головуюча! Четвертий рік іде війна. Страшна, неоголошена, національна визвольна війна України за свою незалежність. Проте український парламент – сподіваюсь, поки що – не виконав своєю історичної місії: не визнав війну війною, не назвав території окупованими, не поклавши тим самим юридичну відповідальність за всі злочини на Російську Федерацію. Більше того, цинізм влади продовжує збільшуватися і зашкалює. Сьогодні під час засідання уряду з цієї трибуни, помітьте, урядовці навіть не вживають термін "окуповані території", вони вживають термін зрадницький – "неконтрольовані території". З цієї трибуни пан Зубко сьогодні обурювався, напевно, справедливо, трьома тисячами снарядів, які прилетіли протягом останніх тижнів на наших військових в районі Авдіївки, проте, рахуючи, скільки на це пішло тонн металу, то чому ж пан Зубко зрадницькі мовчить, скільки тисяч тонн протягом цього часу Україна, торгуючи з окупованими територіями, поставляла метал, прокат на ті території? Наступне. Парламент, на превеликий жаль, не спромігся цього тижня бодай у першому читанні розглянути Закон про тимчасово окуповані території, хоча, створивши робочу групу на профільному комітеті, розпочавши дискусію на цю тему, так дискусію в цьому парламенті. Люди нас часто запитують: чому противники цього закону дуже часто турбуються про тих людей на окупованих територіях, проте мовчать про тих людей, які сьогодні роками живуть на лінії зіткнення і потерпають кожного дня від російської агресії? Чому ті так люди не турбуються про сім'ї загиблих, про сім'ї скалічених людей, наших бійців, солдатів протягом років цієї страшної війни? Чому ж ці люди так не піклуються про людей, які внаслідок розпалення ворожнечі проти всього українського виїхали з тієї території і навіть після перемоги навряд чи зможуть зможуть і схочуть туди повернутися? Бо лише після єдності між цими всіма людьми може настати справжня Перемога і відновлення суверенітету в Україні. Тому, колеги, я закликаю в найближчий пленарний тиждень розглянути Закон України про тимчасово окуповані території, який зможе юридично покласти відповідальність на Російську Федерацію, який нарешті припинить торгівлю на крові з окупованими територіями, закон, який визначить війну війною, зокрема, час початку окупації, час початку війни, що і досі наразі не зроблено на четвертий рік війни. Тому, колеги, якщо цей парламент хоче бути, надалі мати перспективу і бути, справді, проукраїнським, то в цьому парламенті має з'явитися проукраїнська більшість, попри наші всі політичні розбіжності для того, щоби визнати визнати речі своїми іменами і нарешті визнати війну війною. Дякую. (Оплески) ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І останній виступ – народний депутат Кривошея, якому передав слово народний депутат Єдаков. Прошу.

Прошу, народний депутат Кривошея. На сьогоднішній день я хотів би звернути увагу, в принципі, про невелику проблему. Я прошу у колег вибачення за те, що я забираю, можливу, вашу увагу. Але в будь-якому випадку… Ми на цьому тижні голосували досить серйозні ініціативи і прийняли закони стосовно об'єднання територіальних громад. Однак в деяких областях у нас цей процес фактично гальмується і ніяким чином не продовжується. Це стосується Київської області, зокрема мого рідного міста Богуслав Богуславського району, де є в перспективному плані дві територіальні громади. З незрозумілих причин фактично на сьогоднішній день і обласною адміністрацією, депутатами обласними, які досить мало допомагають у наданні відповідної підтримки по об'єднанню цих громад, ніяких робіт не проводиться. Тому я хотів би на цьому закцентувати увагу і попросити на це звернути увагу не лише голову обласної адміністрації, а і профільного міністра Кабінету Міністрів, і профільного міністра пана Зубка. Шановні колеги, разом з тим, я хотів би звернути увагу на наступне. Я багато говорив про те, що у нас на сьогоднішній день дуже багато органів місцевого самоврядування мають відповідне повноваження і право контролювати, регулювати тарифи на тепло. Так от, у нашому рідному знову ж таки Богуславському районі, місті Богуславі, дякуючи активній позиції громадськості, окремих районних депутатів, позиції адміністрації районної,

рада не зробила все можливе до кінця і зробила так, що, в принципі, державні підприємства, установи, організації – вони залишаються, залишаються і переплачують відповідні кошти кошти з бюджету, нагадую, до відповідного богуславського тепловодопостачання фактично ті ж самі 40 відсотків. Тоді виникає питання: ми робимо картинку для населення, коли на цьому акцентують увагу у Верховній Раді, говоримо, що районна рада і районні депутати такі хороші, такі активні, при цьому для державних установ, де всі підпорядковуються, і для органів місцевого самоврядування, де всі підпорядковуються головам районних рад, ми ці тарифи не змінюємо. Тобто і там іде перерахунок коштів на звичайні теплопостачальні організації, зокрема це те, що стосується Богуславського району на 40… більше, ніж на 40 відсотків. Тоді виникає питання, навіщо робити картинку і разом з тим розкрадати бюджет? Зробіть так, щоб наші діти, школи кошти не переплачували за тепло, а ці кошти йшли на освіту. Давайте будемо купувати меблі, давайте будемо розвивати освітні заклади, будувати нові навчальні заклади і при цьому досить зухвало… не будемо досить зухвало відноситися до своїх жителів, показуючи і роблячи картинку на місця. Тому я хотів би ще раз звернутися до Богуславської…

закону… до статті 60 з позначкою 1 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" повідомляю про створення у Верховній Раді України восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Київщина". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Москаленка Ярослава Миколайовича. Наступне пленарне засідання Верховної Ради відбудеться 21 лютого о 10 годині ранку. Ранкове засідання Верховної Ради оголошую закритим.